Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 56. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena in prvega odstavka 58. člena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 Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 56. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 28. novembra 2023 s sklicem seje. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. Odpiram glasovanje. Prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Ima kdo težave? (Ne.) Vidim, da ne. Pričenjam z glasovanjem o dnevnem redu.

Prekinjam, moja pomota, napačen gumb sem pritisnil. Se opravičujem, tudi to se zgodi. Hvala za opozorilo. Zdaj pa res glasujemo o dnevnem redu.

Predlog priporočila je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je na podlagi drugega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 223. člena Poslovnika Državnega zbora tudi predlagala, da Državni zbor od predsednice Republike Slovenije zahteva mnenje o tem vprašanju. Skladno s prvim odstavkom 223. člena Poslovnika Državnega zbora bo Državni zbor o tem predlogu odločil po postopku določenem v desetem odstavku 64. člena Poslovnika. Prehajamo na obravnavo in odločanje o tem predlogu. Za dodatno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku predlagatelja predloga sklepa, mag. Branku Grimsu. Izvoli. Spoštovani! Vsem prav lep pozdrav! Slovenija ni več varna država. Izgubili smo tisto najvišjo vrednoto, ki je bila kvaliteta še v minulih letih in danes smo bili priče že masovnemu, pač številnemu posilstvu, več posameznim poskusom, ropu, v katerem je sodeloval ilegalni migrant z nelegalnim orožjem, številnim nadlegovanjem, napadom, tatvinam, temu, kar je tudi policija zajela v svoji zgodovinski izjavi, ko je povedala, da zgostitev prosilcev za azil na nekem območju pomeni varnostno tveganje. V takih razmerah je seveda toliko bolj čudno, če uporabim diplomatski izraz, da za zadevo, o kateri smo v Državnem zboru dosegli pred nekaj leti soglasje, to pa je, da je tihotapstvo ali če želite "šverc" ljudi, trgovina z belim blagom, vse podobne stvari, najbolj zavržna oblika kriminala in smo zato tudi zaostrili sankcije za tihotapstvo ljudi.

To je skrajno nenavadno in daje tudi zelo čudno sporočilo javnosti. Že itak se en del zakonodaje očitno ne izboljšuje, vojske in policije na sami meji ni in zato je v praksi taksi služba, ki vozi ilegalne migrante v Ljubljano pa še kam naprej. Gre za masovno zlorabo zakonodaje, za masovno zlorabo azilne, socialne in vseh drugih zakonodaj, ki so sestavni del prava države Slovenije, kar je potrdil včeraj tudi minister za notranje zadeve na seji, ko smo to problematiko obravnavali. Potrdil je tudi, da je v času Golobove vlade v Slovenijo ilegalno preko meje vdrlo že več kot 80 tisoč, približno 82 tisoč ilegalnih migrantov. Da si boste predstavljali, koliko je to, to je več kot jih je bilo v času obeh prejšnjih vlad v minulem mandatu skupaj. In da gre za masovno zlorabo, dokazuje to, da gredo praktično vsi naprej. Potrdil je tudi povečano intenziteto kriminala na nekaterih območjih, / nerazumljivo/ Viča 66 %. In vse to seveda utemeljuje, da je ta predlog ne samo pravičen in nujen. Na osnovi Ustave, na osnovi 107. člena, zadnjega odstavka torej predlagamo, da se Državni zbor pač s sklepom pozove predsednico Republike Slovenije, da se v 8 dneh izreče o mnenju o izvajanju Zakona in pomilostitvah in o predlogih za spremembo tega zakona

Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovane in spoštovani. Da ne bo kakršnegakoli dvoma, Slovenija je in ostane varna država, mi vsi skupaj v tej dvorani pa moramo biti v sporočilih predvsem resnični, iskreni in pa načelni, ne pa z lažnimi sporočili ustvarjati neko mnenje, ki zavaja slovenske državljanke in državljane. Ustava Republike Slovenije je zelo jasna. Tam so pristojnosti predsednici republike zapisane, da na podlagi prošnje prizadete osebe ali pa po uradni dolžnosti na predlog ministra za pravosodje odloča o pomilostitvah. Z ukazom lahko predsednica odpusti kazenski pregon ali pa popolnoma oz. deloma odpusti izvršitev kazni. Predsednica lahko tudi spremeni izrečeno kazen v milejšo ali pa v pogojno obsodbo ter izbriše obsodbo, odpravi ali skrajša trajanje pravnih posledic obsodbe. Vse to je urejeno v zakonu o pomilostitvah in jasno je, da je končna odločitev o pomilostitvah v rokah predsednice. Ki pa seveda o tem ne odloča površno pač pa skrbno na podlagi mnenja komisije. V Poslanski skupini Svoboda ne nasprotujemo nikoli razpravam o veljavni slovenski zakonodaji, o predlogih za njene spremembe, če so seveda utemeljeni in če so nameni iskreni. V tem primeru pa je jasno, da temu ni tako. Predlog SDS je namreč povezan s točko dnevnega reda, ki nas danes na seji še čaka, in priporočilom Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meje Republike Slovenije itn. To je nekaterim v tej državi od leta 2016 naprej in od zgodbe v Šenčurju že mantra, političen motiv za to, da se Slovenke in Slovence deli, zavaja, straši, tri pikice in še kaj. Mi v tej zgodbi seveda ne želimo in ne bomo **3. se pa veselimo odgovora predsednice republike Državnemu zboru, v katerem bo svojo odločitev, razloge zanje tudi pojasnila. Hvala lepa.

Zdaj v tem Državnem zboru se res, da o vprašanju pomilostitev sodnih oseb sicer redko pogovarjamo, tako znotraj vsebinskega, zakonskega okvirja, kot tudi siceršnjega nekega širšega družbenega vprašanja, kaj takšne pomilostitve dejansko pomenijo za varnost slovenske države. A danes se tukaj znotraj v hramu demokracije moramo o tem pogovarjati ravno zaradi varnosti naših državljanov in državljank. Predsednica države je letos marca izdala dva ukaza o pomilostitvi dveh obsojencev, zapornikov, ki sta v vlogi sostorilcev izvajala kazniva dejanja, se pravi, sprovajanja ljudi čez našo državno mejo. En takšen ukaz o pomilostitvi tihotapca migrantov je potem bil izdan še tega meseca novembra. Zdaj, to pa je zadeva, spoštovani in spoštovane, ki zahteva neko celostno obravnavo tukaj v Državnem zboru, še posebej, ker je v tem zadnjem času povečano število nezakonitih migrantov v naši državi. državi. Skladno z zakonom o pomilostitvi, možnosti pomilostitve obsojenca oz. zapornika predsedniku republike daje zakon, a pri tem velja, da se za pomilostitev načeloma odloči, če daje soglasje k temu vse vpletene inštitucije, med drugim tožilstvo, sodišče in pa njena lastna komisija kot posvetovalno telo predsednice Republike Slovenije. Zdaj v primeru ukrajinskega državljana je koprsko okrožno tožilstvo nasprotovalo pomilostitvi tihotapca nezakonitih migrantov, kakor tudi Koprsko sodišče se je postavilo na isto stališče, torej da za pomilostitev ni utemeljenih razlogov. Zdaj, predsednica države je kljub temu tujega državljana pomilostila. Sodišče je celo v tem primeru bilo eksplicitno, se pravi, da je tihotapec lagal, a ta pomembna okoliščina predsednice žal ni prepričala. Predsednica republike za pomilostitev v drugem primeru za isto kaznivo dejanje, se pravi, prepovedanega prehajanja meje v povezavi s samim sprevajanjem, prav tako ni dobila pozitivnega mnenja s strani Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju a spet je sledila pomilostitev. Zdaj, da smo si na jasnem ona seveda ima diskrecijsko pravico in ne rabi upoštevati mnenj deležnikov, ki sodelujejo v samem postopku pomilostitve. Tega ji noben ne oporeka. Pristojnosti predsednika so ustavna kategorija med katerimi so tudi seveda odločanja v zvezi s samimi pomilostitvami, a vsakokratni predsednik naše države, spoštovani in spoštovane, pa ima moralno in etično dolžnost do naših lastnih državljanov, še zlasti, ko gre tudi za vprašanje varnosti državljank in državljanov ter njihovega premoženja so takšne pomilostitve enostavno nesprejemljive. Ob tem je seveda potrebno tudi poudariti, da policija v svojih priporočilih oz. poročilih opozarja na povečano varnostno tveganje zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih, zato bomo v Poslanski skupini SDS ta predmetni sklep, da se sama predsednica Republike Slovenije izreče o izvajanju Zakona o pomilostitvah, seveda podprli. Hvala. Hvala. Dr. Vida Čadonič Špelič bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija Krščanski demokrati. Izvoli. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Zakon o pomilostitvah seveda daje predsednici možnost, da obsojenega, ki prestaja zaporno kazen, pomilosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar, je od nastopa svojega mandata do danes pomilostila tri tujce. Predsednica je tako pomilostila tudi dve osebi, ki sta se ukvarjali s tihotapljenjem nezakonitih migrantov. V javnosti so se pojavile številne informacije in interpretacije teh pomilostitev, zato bomo v Novi Sloveniji podprli sklep, da predsednica Republike, Nataša Pirc Musar v roku osmih dni izreče svoje mnenje o izvajanju Zakona o pomilostitvah. Hvala lepa.

To, čemur smo priča danes, ne samo s to točko dnevnega reda, ampak tudi s tisto, ki sledi, je po oceni Poslanske skupine Levica verjetno najbolj nizkoten način kako zlorabljati nesreče posamičnih ljudi za neke lastne ali pa širše politične interese. Vprašanja, ki jih Slovenska demokratska stranka odpira glede migracij niso dobronamerna, niso takšna, da bi želela dobro državljankam in državljanom Slovenije, ampak so, niso nič drugega kot zgolj vzbujanje strahu, sovraštva za to, da bi na koncu na podlagi teh močnih čustev, čustev dosegli neko reakcijo pri ljudeh seveda računajo na to, da bo ta reakcija v njihovo podporo. Ta trend gledamo po celotni Evropi. Skrajno desne stranke se poslužujejo vprašanja migracij kot eno glavnih političnih kampanj seveda v domačih volilnih tekmah. Močno pa se sedaj seveda že pripravljamo na evropsko volilno tekmo. Ne glede na vse to bomo v poslanski skupini podprli predlog sklepa, da se predsednica opredeli do predlog priporočil, ki so jih predlagali Državnemu zboru v obravnavo. mislim, da je nekatere stvari že javno pojasnila, mislim pa, da je tudi prav, da ji damo možnost, da še bolj natančno in v pisni obliki obrazloži svoj vidik. Vsekakor pa pričakujem, da ne bo ta Državni zbor postal poligon za strašenje ljudi. Danes smo že v začetku slišali, kako je Slovenija nevarna država. Jaz si tega sporočila ne želim slišati, ker faktično ne drži. Temu pritrjuje tudi policija. Mislim, da je najslabša stvar, ki jo lahko počnemo tukaj na javnem, iz te javne govornice kot predstavniki politike, da dodatno kurimo neke skrbi, ki jih ljudje imajo. Težav imamo seveda veliko, zaradi številnih okoliščin je mogoče boljše, da se usmerimo v pozitivne zgodbe in v reševanje tistega, kar bo bistveno bolj prispevalo ljudem. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Za dodatno pojasnitev razlogov za predlog sklepa dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Branku Grimsu. Izvoli. Pet GRIMS (PS SDS):** Hvala, še enkrat za besedo. Ustava Republike Slovenije je v 107. členu opredelila, da ima Državni zbor pravico, da v posameznih primerih o zadevah, ki so pomembne, pozove predsednika, oz. v našem primeru predsednico države, da se izreče o tistem problemu. Naš predlog je natanko to. Utemeljen je na dejstvih, ki jih je včeraj potrdil v celoti minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je bil na naši seji in jih bom danes nekajkrat navedel, ker jih je vredno ponoviti. Prvo. Da je v Slovenijo ilegalno vdrlo v času Golobove vlade več kot 80000 ilegalnih migrantov, kar je, če si boste predstavljali, za dve približno kot Celje veliki mesti dodatnih ljudi na našem ozemlju. Niti en tak primer se ne bi smel zgoditi, če bi bil spoštovan zakon in mednarodni predpisi pa očitno niso.

Dokaz za to je, da po približno sedmih dneh v povprečju gre naprej po najavljenem, že azilu, po tem ko so že vneseni pri nas v sistem praviloma 95 in več odstotkov vseh ilegalnih migrantov. Potrdil je, da je bistveno povečana kriminaliteta, zlasti na nekaterih območjih, tudi nekatere najhujše oblike kriminala, vključno s posilstvi - "Samo ne, je ne!" - je bilo vaše geslo, če vas lahko spomnim, pa velja tudi za tujce in potem je potrdil, "da Schengen ne deluje" - to je citat ministra. To je to, kar govorim, deset let. Kako smo prišli v sedanje pač okoliščine? Da si je neka skupina visokih politikov tam v Bruslju pa Berlinu vzela pravico pod vodstvom Angele Merkel,

Če gremo po vrsti, če se ne izvršuje in v Sloveniji se očitno ne, v celoti Zakon o meji, je to opustitev dolžnostnega ravnanja, kaznivo po Kazenskem zakoniku, če funkcionarji zavestno dopuščajo tako stanje in ga celo skrivajo pred javnostjo, je to zloraba funkcije, je to kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku, lahko štejete tudi kot javno ovadbo, če želite, pa me zanima, kaj bo potem policija naredila. Potem, če gremo naprej, če država, konkretno Vlada Republike Slovenije masovno plačuje, vsak mesec imamo po 10 ali pa 20 milijonov razpisov, provladne nevladnike, ki so jo mimogrede zavihteli z netenjem nestrpnosti na oblast, za to, da hodijo v tujino, o čemer obstaja kolikor želite zapisnikov policije, če bo kdo hotel temu oporekati, kjer so tudi navedeni katera so ta nevladna združenja iz Slovenije in inštruirajo ljudi, jih spodbujajo, da naj kot ilegalni migranti vderejo preko meje, jih inštruirajo, kako najbolj učinkovito zlorabijo naš pravni red, kaj naj naredijo potem. To je navajanje k kaznivemu dejanju in ne boste verjeli, po Kazenskem zakoniku je tudi to kaznivo dejanje, ampak tega nihče ne opazi, kajne. No, s tem, da lonček so pristavila seveda tudi čisto navadne klasične kriminalne združbe, kajti to, da vse to, ta državno sponzorirana oblika organiziranega kriminala, ki poteka pod krinko lažnega človekoljubja, dejansko pa spravlja v nevarnost tiste, ki prihajajo, ki jih vabite in tiste, ki tu živimo, da je najbolj enostavno / nerazumljivo/, ker vse to poteka pod krinko lažnega humanizma, lažnega človekoljubja, je najbolj fajn potem, da se še navadni kriminalci zraven priklopijo in tako smo se srečali / znak za konec pač organizirano zdaj to šverca. V tem parlamentu je bilo doseženo, kolikor se spomnim, popolno soglasje, da je tihotapstvo ljudi najbolj zavržena oblika kriminala, od teh, ki jih je oprostila predsednica države, pa so v večini tisti, ki se prav s tem ukvarjajo, namesto, da bi bili eventualno zadnji na vrsti, ampak prav ti so v večini in zaradi tega je treba pogledati, če je ustrezna zakonodaja, če je ustrezno izvajanje tega določila Ustave in zaradi tega je prav, da dobi predsednica države priložnost, da se do tega opredeli v Državnem zboru, do česar ima Državni zbor po 107. členu Ustave tudi vso pravico in to je naš predlog. Hvala. Zaključujem predstavitev stališč o predlogu sklepa in prehajamo na odločanje. Glasujemo o naslednjem predlogu sklepa: "Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 223. člena Poslovnika Državnega zbora zahteva, da predsednica Republike Slovenije v roku osmih dni izreče mnenje o izvajanju Zakona o pomilostitvi in predlogih za spremembo zakona." O proceduralnem predlogu ni obrazložitev glasu zato prehajamo na glasovanje. Glasujemo o tem predlogu. Glasujemo.

Ker je bil sklep sprejet, prekinjam 2. točko dnevnega reda, ki jo bomo z obravnavo predloga priporočila nadaljevali v torek, 5. decembra 2023 ob 14. uri, ko bomo prejeli mnenje predsednice republike. lotevata na napačni strani. Tudi s tokratnim predlogom priporočil Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije TER NJIHOVEGA PREMOŽENJA.** Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, mag. Branku Grimsu. Izvoli.

svoje mnenje in da ima možnost, da predstavi razloge za svoje ravnanje, pa tudi oceno, kako je treba iti naprej na tem področju. Mislim, da je to dobro za delo celotne politike v Sloveniji. Žal moram nadaljevati tam, kjer sem prej začel, to pa je s preprostim dejstvom, da se je bistveno poslabšala varnostna situacija in da se je poslabšala v Sloveniji zaradi nečesa, kar se sploh nikoli ne bi smelo zgoditi. Če bi vsi spoštovali mednarodne predpise, zavezujoče mednarodne pogodbe, pravo Evropske unije, pravo države Slovenije, potem se vse to, kar se že deset let dogaja na področju ilegalnih migracij, nikoli ne bi smelo zgoditi. Najprej naj poudarim, da Slovenija ne Evropa ne potrebujeta nobenega urejanja pa legaliziranja pa usmerjanja pa ne vem še česa ilegalnih migracij. Ilegalne migracije so nezakonite, zato jih je treba preprečevati. Ilegalne migracije spravljajo Slovenijo in Evropo in vse ljudi, ki tu živimo, v situacijo, ki ni dobra, ki je po eni strani varnostno tvegana, kar dokazujejo uradni podatki, in po drugi strani to Evropo strahovito veliko stane, znižuje nivo blaginje v Evropi. Deset let nazaj sem povedal, ne rabimo nobenih novih predpisov, samo dosledno spoštovanje prava. In če hoče kdo pomagati, naj pomaga tam, od koder ti ljudje prihajajo, ne pa uvažati vse tu. S tem samo uvažamo tuje vojske in tuje vojne na evropska tla, kdor je takrat o tem dvomil, naj si pogleda, kaj se je zgodilo zdaj v Evropi, ko je prišlo do strahotnega terorističnega napada s strani Hamasa na ozemlju države Izrael. Pomorjenih je bilo okoli 1400 ljudi iz 20 različnih držav, tudi iz držav članic Evropske unije pa so v državah članicah Evropske unije vihrale zastave in se je slavilo Hamas in njegove simbole. Torej zločin. Pazite, to pomeni, da so ljudje, ki so bili sprejeti gostoljubno s strani teh evropskih držav, tudi Slovenije, to zlorabili za to, da so proslavljali zločin, ko so, v katerem so umrli ljudje iz teh držav, na srečo iz Slovenije nihče, ampak recimo bilo jih je več kot deset iz Francije pa iz Nemčije itn., da jih ne naštevam.

To je vse nedopustno. To pove, da je to nekaj, s čimer se soočamo. In če česa nikoli ne želimo, upam, da nihče v tej dvorani tega ne želi, je to, da bi Slovenija postala podobna Franciji, kjer je pred enim tednom prišlo do napada. Imeli so eno vaško zabavo v nekem majhnem kraju in tja pride skupina ilegalnih migrantov in so zaklali 18 ljudi med kričanjem "alah akbar" pa "prišli smo klati belce". To pove, kakšna bo usoda Evrope, če se ta norost ne konča. En fant je umrl, mladoleten. Podobno je bilo pol v na Irskem, kjer je eden pred vrtcem počakal, zaklal mamo, tri otroke in potem, ko so bile upravičene demonstracije, je bilo vsesplošno zgražanje levičarjev, ja, poglejte, skrajna desnica neti sovraštvo. Mislim, tu se pa vse neha, gospe in gospodje. Tisto, kar je treba brezpogojno zahtevati, je to, da se spoštuje pravni red. To bi moralo biti v pravni državi ja samoumevno, pa očitno žal ni. In zaradi tega, ker se ni spoštovalo pravnega reda, ker se je podleglo pritiskom levičarskih medijev in pa s kulturnim marksizmom prežetih institucij Evropske unije in Berlina in se je enostavno suspendiralo Dublinski sporazum, del mednarodnega prava, del prava **7. TRAK (VI) 13.30** (nadaljevanje) države Slovenije, nekatere stvari se pa danes tako tolmači, da so dobesedno na glavo obrnjene, glede na namen, ki so ga imele takrat, ko so bile sprejete, kar je seveda v pravu nedopustno. Pravo ti lahko tolmačiš stvari tako, kot so imele namen, ko so bile sprejete, ne pa v popolnem nasprotju s tem. Ampak to je podlaga za to, do kamor smo zdaj prišli. In kam smo prišli? Ponavljam to, kar je povedal včeraj minister, lahko danes potrdi. Prvo, da Schengen ne deluje. To dobesedno pomeni to, kar sem povedal, da se en del prava žal ne izvaja, pa bi se ga moralo, ker to bi moralo biti v pravni državi, v pravnem sistemu samoumevno. In zaradi tega prihaja do vsega tega, s čimer se soočamo. Da je zaradi tega v Slovenijo vdrlo v dobrem letu in pol trajanje Golobove vlade približno 82 tisoč ilegalnih migrantov, nekaj čez 54 tisoč, letos pa 27 tisoč pa še nekaj v času od 1. junija lani, ko je bila že na oblasti ta vlada. Praktično vsi so najavili azil, zato ker so zdaj tako inštruirani. O tem malo kasneje. Ampak potem, ko so to naredili in so bili vneseni v sistem, je pravilo, tudi to je včeraj povedal minister, da jih okoli 95 % gre naprej, kar seveda pomeni, da so s tem namenom že prišli, kar seveda potrjuje, da gre za masovno naklepno zlorabo prava in nič drugega. In vse to je nedopustno že z vidika pravne države. Še huje pa je, da zaradi tega pride do posledic, ki jih ima zdaj Slovenija. Prvo je, da se je ponekod bistveno povečala kriminaliteta. Za en predel tamle na Viču je včeraj predstavnik policije navedel 66 % povečanje. Povečalo se je tudi število najhujših kaznivih dejanj, vključno s posilstvi.

je v 13 primerih bilo s strani preiskovalnih organov osumljeno, da gre za državljana Slovenije. Bom izpustil tisto, da bi bilo zanimivo slišati priimke teh, ampak bom samo povedal, da preostali so bili pa Kamerun, pa Maroko, pa tako naprej. in da to dokazuje, da so večja nevarnost Slovenci. Zdaj, tisti, ki to tako interpretira, je sovražen do lastnega naroda. Kolikšen je pa procent Maročanov pa Kameruncev? V Sloveniji jih je ena tretjina, ena tretjina je pa Slovencev, če potem to primerjaš. Je treba malo upoštevati koliko je koga. In potem pridemo do številke, ki je bila ravno včeraj, zanimivo, objavljena s strani nemških uradnih organov, da je verjetnost, da boš žrtev, pač da bodo storilci nekega kaznivega dejanja, posilstva recimo, množičnega posilstva tujci iz Afrike ali Bližnjega vzhoda, približno 40-krat večja, kot da bi bili storilci Nemci. številke za Švedsko so tudi izjemno zgovorne. Pred 50 leti je bila to najvarnejša država za mladino in ženske na svetu. Število posilstev je bilo izjemno majhno, mislim, da je bilo okoli 400 v celotni državi. Danes je Švedska po tem, ko je imela 50 let politiko odprtih meja in je šele zdaj izvolila končno desno vlado, ki je začela to zavirati, je danes neslavna evropska prestolnica posilstev. Povečanje procenta posilstev glede na število prebivalcev je neverjetnih 1720 %. To vem na pamet, ker je tako pretresljiva številka in poučna, in poučna, gospe in gospodje. 1720. ta številka je glede na število prebivalcev trikrat večja, kot je povprečje števila posilstev na prebivalca oziroma prebivalko v ZDA. v Združenih državah Amerike, ki jo dostikrat vsi dajejo kot negativen primer. To pa naredi politika odprtih vrat, multikulti ideologija, kjer se potem še skriva podatke, čemur smo žal priča tudi v Sloveniji pred javnostjo. Javnost ima vso pravico vedeti in tudi mora vedeti kdo je storilec **8. TRAK: (NB) – Tukaj je neverjetno, do kam so levičarji pripeljali to družbo, celoto, govorim samo v Sloveniji, saj isto je po Evropi, pa še marsikje ne. Če je nekdo na javni funkciji, se ga lahko pljuva, masakrira, ni problema, ob njenem objavi kar hoče, ni problema, ampak če dela v javno dobro, ampak kriminaleca, kriminalec, to so pa njegove človekove pravice, to pa se ne sme nič objaviti, nič povedati, vse je treba skrivati, ker kriminalci so pa zlato. to je sprevrženo do konca. In kaj v resnici s tem nastaja? Nastaja družba strahu in nasilja in to je v resnici cilj in pol se je sprevrženo spet s strani levičarjev ponuja nas, da bomo pa imeli več kontrole policijske pa državne, pa več birokracije, ki seveda nadzira poštene državljane, kriminal pa veselo cveti naprej. In potem pridemo v situacijo kakršna je žal v Sloveniji. V Sloveniji se danes soočamo s tem, da Vlada obilno plačuje nevladnike, ki potem hodijo dol inštruirati, ilegalne migrante jih spodbujati k vdoru čez mejo, jim dajo inštrukcije, kako se izognejo kontroli, kako naj ravnajo, ko enkrat pridejo čez mejo, ko čim bolj učinkovito zlorabiti slovensko zakonodajo in kaj naj ko naj ravnajo po tem. To je napeljevanje k kaznivemu dejanju. Napeljevanje h kaznivemu dejanju je kaznivo dejanje. Če se ne izvaja zakonodaje in recimo, da se ne ustavlja na sami meji, kar bi se moralo tudi po sodbi Evropskega sodišča, zgodovinski sodbi iz februarja 2020 NT proti Španiji, ima država vso pravico, da skupino, ki vdre preko meje, na meji zaustavi in brez individualne obravnave takoj obrne in pošlje od koder je prišla, in s tem ni kršeno nobeno evropsko načelo niti nobena mednarodna pogodba s področja varovanja človekovih pravic. O tem se skoraj ne piše in ne govori. Močno dvomim, da večina to zgodovinsko sodbo pozna, pa je stara že več kot dve leti, in tega se ne izvaja. Opustitev dolžnostnega ravnanja je tudi kaznivo dejanje, in če nekdo na funkciji svoje funkcije ne opravlja ali naklepno uporablja napačne izraze, ravna samovoljno, je to zloraba funkcije, ki je spet kaznivo dejanje po zakonu. Vse, kar se dogaja v zvezi z ilegalnimi migracijami, to govorim že deset let, je v resnici nelegalno, samo noče se videti. To je tisto, če pes lovi svoj lasten rep, in je nezakonito. Jaz nikdar nisem zagovarjal ničesar drugega kot to, da je treba ravnati po zakonu, da je treba dosledno spoštovati mednarodno pravo, mednarodno zavezujoče pogodbe, ki so ratificirane in nas zavezujejo za to, in seveda pravo matične države, in da ga je treba izvajati dosledno, za vse enako, na enak način in brez izjem. Ne pa tako, kot se to dogaja sedaj, ko gre za ilegalne migracije, ko smo priče masovnim zlorabam prava, na kar je opozarjala že ministrica Györkösova dva mandata nazaj. Ker je policija do nedavnega celo sama zapisala prav vsako objavo zabeleženega števila vdorov ilegalnih migrantov preko meje v Republiko Slovenijo, potem je pa to skrivnostno izginilo, pred parimi meseci, skrivnostno, ne. To je seveda dejstvo, s katerim se soočamo. In v pravu bi moralo biti samoumevno, da se stvari spoštuje. Zdaj pa pridemo do naslednjega problema, kam to pelje. V sosednjem Monfalconeu je županja Cynthija Cisint pred par tedni doživela pravi šok, ko je hotela se pogovarjati o integraciji in lokalnega imama, to je verski in političen poglavar, pri islamu je to vse isto, je prosila za pogovor, on jo je pa zavrnil, da se glih njih to integracija ne zanima, ker bodo itak vse zamenjali. Dogaja se velika zamenjava. Nekateri mislijo, da bodo imeli iz tega korist, verjemite, nihče ne bo imel, bo pa pomenila konec civilizacije taka kot jo poznamo in to pričajo pozivi za uveljavo kalifata

včeraj zavrnjeni, se pravi, ustrezno ravnanje policije, ponovno zaščito meje tudi s Slovensko vojsko, ki je treba za to seveda dati ustrezna pooblastila, zagotovitev varnosti državljank in državljanov, skratka vse, da se zagotovi tisto, da kar imamo Slovenke in Slovenci brez izjeme pravico, po slovenski Ustavi, to pa je varnost. Varnost je ena in nedeljiva. Hvala. Predlog priporočila je na 32. nujni seji ter na prvem nadaljevanju 32. nujne seje 29. novembra 2023 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Teodorju Uraniču. Izvoli. Spoštovani! Odbor je omenjen predlog priporočila obravnaval na 32. nujni seji in prvem nadaljevanju 32. nujne seje 29. novembra 2023, tekom katere je predstavnik predlagatelja podal uvodno dopolnilno obrazložitev, nato pa so mnenje o predlogu podali še predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, policije, Zakonodajno-pravne službe ter Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov. V razpravi so poslanke iz Poslanske skupine Svoboda podale kritiko do stališč predlagatelja in predloga priporočila ter pojasnile, da točk predloga priporočila ne podpirajo, saj se za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v Republiki Sloveniji izvajajo že vsi potrebni ukrepi, zato pozivi Vladi, da zagotovi dodatne ukrepe za zavarovanje ljudi in premoženja niso potrebni. Poslanka iz iste poslanske skupine je izpostavila tudi visoko mesto Republike Slovenije na lestvici najbolj varnih držav na svetu. Druga poslanka iz iste poslanske skupine je izpostavila, da pričakuje konstruktivne predloge, ki bi dejansko doprinesli k izboljšanju stanja in večji integraciji tujcev ter v nadaljevanju izpostavila posledice podajanja netočnih informacij o tujcih. Poslanka iz Poslanske skupine Levica je v razpravi podala kritiko do razlogov za obravnavo predloga priporočila ter nasprotovala navedbam predlagatelja glede vpliva nezakonitih migrantov na porast števila kaznivih dejanj. Pojasnila je tudi, da število oseb v azilnem domu upada ter poudarila, da policija dela dobro, da se ljudje počutijo varne in da se je Vlada dobro lotila integracijske politike. Poslanci iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke so v razpravi dejali, da povečano število migrantov predstavlja varnostno tveganje ter da je treba, zaradi tega sprejeti dodatne varnostne ukrepe, zato podpirajo točke predloga priporočila. Izrazili so zaupanje v policiste na terenu, saj dobro opravljajo svoje delo. Poudarili so, da se je zaradi prihoda migrantov povečalo število kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji ter da ilegalni migranti zlorabljajo azilno zakonodajo, zaradi česar bi jo bilo treba spremeniti v delu, kjer ureja izključitvene razloge. Poslanec iz omenjene poslanske skupine je predlagal tudi določene tehnične ukrepe za nadzor državne meje. V nadaljevanju so dodatna pojasnila podali še predlagatelj in predstavniki Vlade.

Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami je obravnava Predloga priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti **10. TRAK: (TB) – 13.45** (nadaljevanje) državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja. Naj uvodoma poudarim, da Vlada Republike Slovenije že od nastopa mandata namenja posebno pozornost omejevanju obsega nezakonitih migracij, zaščiti meje Republike Slovenije ter krepitvi varnosti prebivalstva na ozemlju Republike Slovenije. 21. oktobra 2023 se je na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije uvedel začasni ponovni nadzor na notranji meji z Republiko Hrvaško in Madžarsko za obdobje dveh mesecev. Vlada Republike Slovenije se je na seji 16. novembra seznanila tudi z razlogi za uvedbo začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko po 22. decembru 2023, torej letos, za obdobje naslednjih šestih mesecev. Policija tako v okviru začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko zagotavlja okrepljeno prisotnost na kritičnih mejnih odsekih s posebnim poudarkom na varnostnih vprašanjih, povezanih z grožnjami terorizma, čezmejno kriminaliteto in migracijskimi tokovi. Vlada Republike Slovenije s službami, pristojnimi za zagotavljanje javne varnosti, ves čas spremlja in analizira stanje varnosti v Republiki Sloveniji, širši regiji in svetu. Ob tem sprejema potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja kot tudi vse ostale, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. Policija tudi s kadrovskimi ukrepi zagotavlja zadostno in primerno število policistov in pomožnih policistov na najbolj obremenjujočih območjih. V trenutnih razmerah še ni bila prepoznana potreba potreba po sodelovanju Slovenske vojske pri širšem varovanju meje na podlagi 37. in 37.a člena Zakona o obrambi. Vlada Republike Slovenije se zaveda, da za normalno delovanje schengenskega območja potrebujemo dobro varovane zunanje meje, zato smo tudi Republiko Hrvaško večkrat pozvali k dodatni okrepitvi nadzora na zunanji Schengenski meji oziroma zunanji meji Evropske unije, saj bi to nenazadnje prispevalo k zmanjšanju sekundarnih migracij in nedovoljenih vstopov v Republiko Slovenijo. V tem okviru smo Republiki Hrvaški večkrat predlagali naj zaprosi za podporo Agencije Frontex pri varovanju njene zelene meje z Bosno in Hercegovino. Vlada Republike Slovenije veliko pozornost namenja tudi sodelovanju s sosednjimi državami in delovanju v širši regiji jugovzhodne Evrope. V ta namen potekajo redna srečanja in pogovori tudi z državami zahodnega Balkana, v katerem se izpostavlja potreba po skupnem in celovitem pristopu k upravljanju migracij, ki zahteva tudi učinkovito varovanje zunanjih meja. Prav tako se vprašanje povečanega števila nedovoljenih migracij na zahodno balkanski migracijski poti redno izpostavlja na ravni Evropske unije, predvsem v formatu Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Pomemben cilj migracijske politike Evropske unije je tudi zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije z omogočanjem varnejših in zakonitejših migracij. V ta okvir sodi tudi projekt trajnih preselitev, s katerim se osebam, ki potrebujejo zaščito omogoči zakonito možnost poti v Evropsko unijo, hkrati pa se pred prihodom izvedejo vsi postopki presoje upravičenosti do zaščite in opravijo potrebna varnostna preverjanja. Republika Slovenija je v razpravah na ravni Evropske unije večkrat podprla takšna prizadevanja Evropske komisije in držav članic. Kot izraz solidarnosti je Vlada Republike Slovenije tudi sprejela odločitev o sodelovanju sodelovanju v projektu trajne preselitve. Ker Turčija ostaja največja država gostiteljica z največjimi ocenjenimi potrebami po preselitvi na svetu, se je Republika Slovenija zavezala / znak za konec razprave/ k sprejemu 50 državljanov Sirije ali Afganistana iz Turčije. Gre za osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev mednarodne zaščite, kot prednostne kategorije pa so bile določene družine, matere samohranilke, samske ženske in do pet mladoletnikov brez spremstva, predvsem žrtve letošnjega potresa v Turčiji. Ob tem želim poudariti, da so postopki mednarodne zaščite za te osebe praktično zaključeni, zato poseg v pravico do mednarodne zaščite, / znak posameznikom že priznana zaradi morebitne naknadne spremembe ali spremembe veljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije o kvotah za preselitev oseb v Republiko Slovenijo ni mogoč. (nadaljevanje) zaveda kompleksnosti izzivov, povezanih z migracijami, zato naj na koncu še enkrat poudarim, da Vlada Republike Slovenije z vsemi pristojnimi službami spremlja in analizira stanje varnosti v Republiki Sloveniji in širši širši regiji, zato posebno pozornost namenja omejevanju obsega nezakonitih migracij, zaščiti meje ter varnosti prebivalk in prebivalcev na ozemlju Republike Slovenije. In to bomo počeli tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Dr. Vida Čadonič Špelič bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvoli. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Cilj vseh prizadevanj na področju ilegalnih migracij mora biti izkoreninjenje razlogov, ki silijo ljudi v migracije v njihovih izvornih državah. Globalne migracije torej lahko nadzorujemo in tudi rešujemo le v skupnostih vseh držav. Upoštevajoč dejstvo, da želi veliko ljudi priti v Evropo, se v Novi Sloveniji seveda zavedamo svoje humanitarne odgovornosti, vendar pa ne moremo sprejeti vseh, ki si to želijo, ki želijo priti k nam in pri nas živeti, ne da bi izpolnjevali kakršnekoli pogoje. Slovenija je namreč majhna država, zmožnosti sprejemanja in integracije priseljencev so zato omejene. Nobena skupnost namreč ne more uspešno vključiti prevelikega števila ljudi z drugačnimi kulturnimi navadami. Priseljevanje mora biti zato omejeno in zanj morajo veljati jasna pravila. V Novi Sloveniji nasprotujemo nezakonitim migracijam. Od vsakogar pričakujemo, da v državo stopi zakonito in s potrebnimi dokumenti. Preprečiti je potrebno zlorabe azilnih postopkov in zagotoviti učinkovit sistem izgona prestopnikov, zato se zavzemamo za boljše varovanje zunanjih meja EU z ustanovitvijo sprejemnih centrov za migrante na zunanjih mejah EU. Podpiramo krepitev agencije za varovanje meja Frontex ter tesno sodelovanje s tranzitnimi in tudi z izvornimi državami. V prvih devetih mesecih je bilo pri nas obravnavanih kar 44 tisoč 751 nedovoljenih vstopov na teritorij Republike Slovenije. V istem obdobju lani smo zabeležili 18 tisoč 433 nedovoljenih vstopov, torej letos beležimo več kot 200 % več povečanih ilegalnih vstopov v našo državo. Najpogostejši so prebivalci oz. državljani Afganistana, nato sledijo državljani Maroka in Pakistana. V poletnih mesecih pa smo bili priča in gledali smo v medijih nedopustne, torej slabe razmere v azilnem domu na Viču. Postelj ni bilo dovolj, spali so kar po tleh, tudi higiena je bila najbrž zelo slaba. Torej Slovenija ni bila zmožna zagotoviti minimalnih standardov sprejema. Ob tem ne pozabimo, da so se in se verjetno še prebivalci Viča ne ne počutijo varno. Tudi sam minister za notranje zadeve je opozoril na velike zlorabe azilnega postopka. Pravi, da praktično vsak, ki ilegalno vstopi v našo državo, mejo, namero za podajo mednarodne zaščite, ker pa Slovenijo dojemajo zgolj kot tranzitno državo, to pomeni, da se tujci ne zadržujejo v Sloveniji dolgo in jo tudi na hitro zapustijo. Zapustijo jo takrat, ko dobijo vse za trenutno preživetje, seveda na naš račun, na račun davkoplačevalcev. Od vseh prošenj za mednarodno zaščito je bilo tako vsebinsko obravnavanih le nekaj okrog 5 5 %, vsi ostali so zapustili našo državo in se izgubili neznano kam v Evropo. Tudi to ni dobro, je zaskrbljujoče z vidika varnosti. Slovenija je še vedno varna država, vendar pa varnost ni samoumevna. Ljudi postaja strah, občutek imajo, da se Vlada ne zaveda resnosti razmer.

na drugi strani pa se krepijo tudi populisti, kar tudi ni dobro, predvsem z vidika varnosti. Številni prebivalci Ljubljane opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer na območju med Kotnikovo in Metelkovo ulico ter ljubljansko železniško postajo. Dogajajo se incidenti med občani, med odvisniki drog in tukaj se zadržujejo menda tudi ljudje, ki živijo v azilnem domu na Kotnikovi ulici. Opozarjanje državljanov o poslabšanju varnostnih razmer je torej skrajno resno. V letošnjem letu je prišlo do porasta obravnavanih kaznivih dejanj na celotnem teritoriju Republike Slovenije. Do 31. oktobra je bilo tako podanih kar 43 935 kaznivih dejanj, kar je skoraj za 10 % več kot lani. Ljubljana je kot največje mesto tudi najbolj varnostno obremenjena, kjer se zgodi približno tretjina vseh kaznivih dejanj. Letos so se kazniva dejanja v prestolnici povečala za 5 %. V Novi Sloveniji verjamemo, da policija dela po svojih najboljših močeh, smo pa pri oziroma ob odstranjevanju meje na južni meji, ograje na južni meji, opozorili, da policija nima dovolj kadrovskih in tehničnih resursov in da bo odstranitev dala napačen signal različnim tihotapskim družbam na tako imenovani balkanski poti. To se je žal tudi uresničilo. Tako je policija do sedaj obravnavala kar 418 tihotapcev, od tega 410 tujcev in 8 slovenskih državljanov. Polnijo se tudi slovenski zapori, zaporniški sistem je obremenjen s tujci in delo je otežkočeno predvsem z vidika strokovnosti. Problem so tudi jezikovne bariere, dogaja pa se tudi, da se priprti zavedajo bolj svojih pravic kot dolžnosti. Prihaja žal tudi do konfliktov. Za Novo Slovenijo varnost ni samoumevna, je temelj, ki omogoča delovanje vseh družbenih sistemov, zato dojemamo priporočila kot korak v pravo smer za učinkovitejše ukrepanje za zaščito državne meje in za krepitev varnosti vseh prebivalcev in prebivalk naše države, kar je seveda dolžna zagotoviti vladajoča politika. Hvala lepa.

Enkrat za vselej se moramo vprašati, kakšen odnos do migracij si želi ta država kot pravna entiteta z Vlado, nekaj česar ni uspela v slabem desetletju, odkar so migracije politična tema. Naj poudarim, da država ne sme in si ne more privoščiti imeti skrajnega mnenja, ki ni pragmatično usmerjeno ter sprejema realnost, zato menim, da mora Republika Slovenija imeti odnos do migracij, ki je upravno usmerjen ter sistemsko podkrepljen, zato se mi zdi neodgovorno, da pa marsikdo izkorišča vprašanje migracij za politikantstvo. V zadnjih nekaj mesecih smo vprašanje migracij tako ali drugače na Odboru za notranje zadeve obravnavali osemkrat, prav vsakič pa je to politikantstvo privrelo na plano. Vendar naj na tem mestu zdaj opozorim, da ima ta zgodba dve plati in dve skrajnosti. Ena skrajnost je retorika delitve in je sajenje strahu, s katerimi populistično operirajo nekateri, in to brez priznanja, da se zelo dobro zavedajo, da je migracije nemogoče preprečiti, tudi zato, ker jih potrebujemo, vendar čeprav se te posameznice in posamezniki zavedajo tega, se na javnost nanašajo kot, da bodo meje v celoti sposobni zapreti.

ali varnostnih tveganj, ki so povezana z migracijami. Predvsem pa, da je naš nacionalni in evropski sistem za upravljanje migracij brez napak in sposoben absorpcije trenutnih migracijskih tokov. Da tudi tukaj ne bi popuščali dvoumnost kakšnemu slučaju. Ne, migracije nimajo samo pozitivnih učinkov in ponekod povzročajo pojavnost odklonskosti. Aktualna pravila migracij pa v praksi nakazujejo, da moramo še veliko narediti, da bi lahko popolnoma brez okrepitve izvajali obstoječi sistem za upravljanje migracij. Spoštovani, dokler bodo migracije tema za politikantstvo in ne tema politike, bomo oškodovani vsi. Vsi tisti, ki si želimo varne države, vsi tisti, ki si želimo pomagati sočloveku, katerega življenje je ogroženo zaradi takšnih ali drugačnih dejanj, vendar zgolj iz upravičljivih okoliščin v državi izvora, vsi tisti, ki si sebično ali nesebično želimo ponuditi priložnost tujcem, da se vključujejo v našo družbo in trg dela. Vprašanje migracij zato ni pravljica za lahko noč ali pa ena izmed grozljivih zgodbic iz serije Kurja polt, je predmet, ki ga mora država racionalno in pragmatično opravljati. Hvala.

Predlogi raznih uredb Evropske komisije ali raznih priporočil stranke SDS v zvezi z migracijami, ki jih že leta dobivamo na poslanske klopi, jasno kažejo na to, da se tako Evropska unija kot naša politična desnica migracij lotevata na napačni strani. Tudi s tokratnim predlogom priporočil Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja ni prav nič drugače. Déjà Vu pač. Iz razprave predlagatelja na odboru in iz vsebine priporočil je jasno razbrati, da gre za vnovičen poskus, kako čim bolj zagraditi naše zunanje meje in kako čim več tistih, ki jim kljub vsemu uspe doseči ozemlje trdnjave Evropa, zavrniti in jih po čim krajšem postopku vrniti tja, od koder so prišli. In to na vsak način. Še več policije na kritičnih mejnih točkah, povezanih z migracijskimi tokovi, z vojsko na mejah, z vračanjem panelnih ograj in rezalne žice tja, kjer je ta padla, še več tehničnimi ovirami, s super pametnimi droni, predvsem pa, tako je razbrati iz razprave poslanca Mahniča, s tihim aktiviranjem 10. a in 10.b člena Zakona o tujcih. S tiho razglasitvijo tako imenovane kompleksne krize, ki pomeni popoln suspenz pravic beguncev, da sploh lahko zaprosijo za azil in mednarodno zaščito, kar je sicer njihova temeljna pravica, skladna z mednarodnimi konvencijami in z našo Ustavo. način, na tih zahrbten način, saj za razglasitev tako imenovane kompleksne krize potrebujejo dve tretjini glasov poslank in poslancev, ki jih Žan Mahnič in druščina ta trenutek za kaj takega nimajo. Na odboru smo se naposlušali že stokrat prežvečenega ena ta istega skripta desnice, ki begunce, zanje, migrante po eni strani obravnava kot ekonomske parazite in špekulante, ki zlorabljajo azilne postopke, da bi po iskanju boljšega življenja vdrli v Evropsko unijo, po drugi pa kot varnostno grožnjo, torej tiste, ki ogrožajo naša življenja, naše premoženje, naš način življenja, našo kulturo in predvsem naše krščanske vrednote. Še huje, ki bodo sčasoma uvedli šeriatsko pravo in do temeljev uničili krščansko Evropo. Poslušali smo debele laži o povečanju kriminala, ki ga SDS seveda pripisuje migrantom. Nič od tega seveda ni res, kar je na odboru s podatki ovrgla policija. Pa poglejmo zimzeleno trditev poslanca Grimsa da k nam ne prihajajo begunci ampak ekonomski migranti in to iz držav kjer niti slučajno ni **14. da ni nikogar iz Sirije, so pa iz Pakistana, Afganistana, Bangladeša, Maroka ipd. No, vojna ni le v Siriji. Trenutno se oboroženi konflikti in vojne odvijajo - pa pustimo ob strani zdaj Ukrajino, ker ta Grimsa seveda ne moti torej se odvijajo v Gazi, na zasedenih palestinskih ozemljih v Afganistanu, Etiopiji, Libiji, Maliju, Somaliji, v južnem Sudanu, Nigeriji, Darfurju, Jemnu, in tako naprej, da o nedavnega o nedavnega konflikta in hude humanitarne krize v Gorskem Karabahu, ob čemer je cel svet tudi gledal proč, niti ne omenim. V Grimsovem svetu je Pakistan povsem varna država, zato Pakistanec nikakor ne more biti begunec. Grims seveda ve, da od leta 2004 Amerika - konkretneje CIA - na tem območju izvaja napade z droni. Na internetu lahko sproti spremljamo število civilnih smrtnih žrtev. Teroristični napadi CIA so izredno pogosti, država se sooča tudi z ekstremnimi vremenskimi pojavi in naravnimi katastrofami. Pakistan meji na Afganistan, ki je denimo peta, zaradi vremenskih sprememb v svetovnem merilu najbolj prizadeta država. Grims tudi dobro ve, da je v Afganistanu ponovno vzpostavljen talibanski režim, zaradi česar ljudje množično bežijo, najbolj prav Pakistan, ki pa je kar 1,7 milijona prebežnikov, ki še niso imeli urejenih dokumentov. Pravkar te tedne deportiral iz države in to z identičnimi argumenti. S prav takšno gromoglasno sovražno retoriko kot jo uporablja SDS / nerazumljivo/ ksenofobni goni zoper migrante, ki niso svetla las in plavooki in ki niso krščanske veroizpovedi. Islamabad je s pomočjo medijev sprožil grozljivo kampanjo sovraštva proti afganistanskim beguncem z, kot rečeno, na las podobno retoriko, kot jo uporablja stranka SDS. Uradni Islamabad Afganistance označuje, kot jih poleg vseh ostalih, ki prihajajo iz muslimanskega sveta, lahkotno označuje poslanec Grims in njegova tovarišija kot kriminalce, mafijce, preprodajalce drog, posiljevalce, teroriste, kradljivce služb, morilce, islamske skrajneže itn., in to ne glede na to, da so razmere v Afganistanu privedle do ene najhujših in najdaljših begunskih situacij v zadnjih desetletjih. In da so trenutne razmere, denimo v Gazi in na strani Izraela okupiranih palestinskih ozemljih tako grozljive, da že mejijo na genocid, saj gre dobesedno za pokol nedolžnih otrok, žensk in civilistov brez primere v 21. stoletju. In tudi ne glede na to, da se samo na primeru Afganistancev, ki so že tretje leto zapored drugo največje razseljeno prebivalstvo na svetu in na primeru Palestincev soočamo s humanitarno krizo brez primere v sodobni zgodovini. Retorika predlagateljev priporočil tudi nasprotuje načelu solidarnosti, ki se uresničuje preko obvezne nastanitve beguncev iz mejnih držav Evropske unije v druge države Evropske unije. Argumenti za takšno nasprotovanje so sprevrženi. Dejstvo je, da so mejne države Evropske unije najbolj na udaru glede skrbi za begunce. S tem, ko jim druge države odrekajo solidarnost, preko katere bi prevzele sorazmerni delež beguncev neposredno silijo mejne države, da zaostrujejo ravnanje na državnih mejah. Posledice so katastrofalne. Med drugimi številni mrtvi v Sredozemskem morju, pa tudi v naši reki Kolpi so že tragično umirali begunci, ki so želeli prečkati državno mejo. In namesto, da bi predlagatelji svoja prizadevanja usmerili predvsem v sooblikovanje pravičnejše razporeditve odgovornosti do prosilcev za azil in za mednarodno zaščito kličejo k nepredušnemu zaprtju evropskih meja in vračanju in zavračanju migrantov. Namesto, da bi se ukvarjali na eni strani z odpravljanjem vzrokov za migracije, po drugi pa z boljšo integracijo beguncev vztrajajo na deportacijah in odrekanju pravice do azila. Ta vlada, edina doslej, se za razliko od Grimsovanja resno ukvarja z integracijskimi politikami in se jih na podlagi pravkar sprejete strategije tudi že trudi uresničevati v praksi.

Tam so popisani primeri grozljivega ravnanja državnih organov predvsem seveda v Republiki Hrvaški, z migranti ob nezakonitem vračanju v države iz katerih so prišli. "Pushback", to, kar ponovno predlaga stranka SDS na čelu s poslancema Grimsom in Mahničem, pomeni nezakonito vračanje čez državno mejo brez da bi begunec sploh imel možnost zaprositi za azil. Pri tem se državni organi, večinoma policija, poslužujejo prevar, zavajanja potencialnih prosilcev za mednarodno zaščito in celo nečloveškega ravnanja, v skrajnih primerih tudi mučenja. Opravka imamo ne le s kršitvijo pravnih predpisov s strani državnih organov, temveč celo s kaznivimi dejanji. Policijsko nasilje, med postopkom dokumentirano na Hrvaškem, lahko uvrstimo med mučenje ali drugo obliko nasilništva, kar pa je v vseh državah Evropske unije nedvomno kaznivo dejanje. In tudi "pushbacke" na Hrvaško je ta Vlada na srečo odpravila, čemur sedaj SDS ostro nasprotuje. Če strnem, Evropa rada govori, da je pospešitev vračanja in za varovanje zunanjih meja nujno potrebno, da pa je potrebno tudi odpravljati vzroke, zaradi katerih ljudje bežijo iz domov. Slednjega seveda ne delamo, je pa evropska desnica zelo podjetna, ko gre za pospešitev vračanja in zavarovanja zunanjih meja trdnjave Evropa, četudi na račun kršitve človekovih pravic. Evropska unija na žalost ne odpravlja vzrokov za razvojno neenakost med evropskimi državami in državami v razvoju, če jih lahko tako poimenujemo. Neenakost se še povečuje, vojne in drugi oboroženi konflikti pa so posledica teh neenakosti in borbe za primarne vire vode, rudnin, energetskih virov, kot sta nafta, zemeljski plin in podobno. vse to so ujeti nesrečni ljudje, posamezniki, družine, manjšine, ki si skušajo rešiti lastna življenja in eksistenco tako, da se odpravijo na tvegano pot proti državam Evropske unije. Bodimo pošteni. Nekatere države Evropske unije še danes ohranjajo svojo nekdanjo pozicijo kolonialističnih držav in v nekdanjih kolonijah uveljavljajo predvsem svoje gospodarske interese, ki so eden ključnih razlogov za sistemske neenakosti v teh državah. Na ta način so torej del problema in ne del rešitve. Leporečenje o odpravljanju vzrokov v državah, iz katerih ljudje bežijo s strani bruseljske birokracije, je tako na žalost samo to prazno leporečenje oziroma besedičenje. Evropo, natančneje evropsko desnico, v katere družino seveda spada tudi naša SDS, zanima le, kako izboljšati sistem vračanja migrantov, pa da je to prisilno vračanje pravno korektno, četudi to vračanje pomeni nevarnost za posameznika, pomembno je, da so postopki ustrezni. Zveni znano? Pred leti so v Izraelu sodili visokemu nacističnemu uradniku, ki je skrbel, da so transporti Židov v koncentracijska taborišča potekali po ustreznem, predpisanem postopku. Postopek je bil pravno predpisan in učinkovito izpeljan. Podobne postopke deportacije skuša sedaj Evropska unija izboljšati, ker bo to olajšalo delo državam, pri tem pa jih človeške usode in humanitarna tragedija bolj malo zanimajo. Že sedaj je Evropska unija oziroma njena zakonodaja in tudi naša nacionalna zakonodaja tako stroga, da če nisi res direktno iz vojnega žarišča, azila ne dobiš. To, da v domači državi ni ne hrane ne vode, pač ne zanima nikogar. Podnebnih migracij sploh ne priznavamo. Podnebne spremembe, ki onemogočajo življenje v nekaterih delih sveta, še danes niso razlog za pridobitev mednarodne zaščite. Pomembno je le, da čim bolje ogradimo zunanje meje, da pravice vseh beguncev in migrantov čim bolj zreduciramo in da jih po čim hitrejšem postopku pošljemo nazaj, od koder so prišli. Po drugi strani pa ti isti z desnico na čelu še vedno podpirajo izčrpavanje in opustošenje v državah, od koder prihaja glavnina beguncev, še vedno pod okriljem Nata podpiramo vojne recimo pravkaršnjo samoobrambno vojno Izraela proti Palestincem, ki je vse prej kot to, ki je TRAK: (VP) 14.15** (nadaljevanje) Ampak desnica bo rekla "Nič ne de, za vse je kriv izključno teroristični Hamas, ki je vse to začel in ki uporablja svoje civiliste za živi ščit.", potem pa pač imamo po 50 dneh masakra v Gazi več kot 6 tisoč ubitih otrok, več kot 4 tisoč ubitih žensk, več kot 15 tisoč ubitih nedolžnih civilistov in skoraj 50 tisoč ranjenih. Po zgolj 50 dneh. In potem se čudimo, da se obetajo novi in novi begunski valovi in se čudimo, da se begunci nočejo prostovoljno vrniti v države izvora. Pa poglejmo Jemen, da ne bomo samo o Afganistanu in Bližnjem vzhodu. Jemnu je od leta 2014 zaradi vojne umrlo več kot 233 tisoč ljudi, 131 tisoč samo zaradi posrednih posledic vojne - lakote, pomanjkanja zdravstvene oskrbe in slabe infrastrukture. Je kdo od vas, ki se zavzemate za zaostrovanje azilnih politik, zakonodaje in pospeševanje množičnih deportacij, kdaj predlagal, da bi nehali nuditi podporo vojnim zločinom, ki se dogajajo ne le tam ampak še marsikje drugje? Seveda ne. Niti empatije do tisoče ubitih otrok v Gazi, do smrti novorojenčkov, nedonošenčkov, ki jim je Izrael vzel inkubatorje, niste pokazali pred nekaj dnevi. Nič od tega. Ste morda kdaj vsaj za hipec odrekli podporo zvezi Nato, ki neti nove vojne in konflikte? Pomislili celo, da bi to zvezo zapustili? Seveda ne, niti pod razno. Namesto tega bomo še sami prispevali enormna sredstva za dodatno oboroževanje, vest pa si bomo oprali z nekaj malega humanitarne in razvojne pomoči. V Levici ostro nasprotujemo predlaganim priporočilom stranke SDS v celoti, ker se ukvarjajo predvsem s problemom vračanja in zavračanja migrantov, ne pa z odpravljanjem vzrokov za migracije in z boljšo, učinkovitejšo integracijo beguncev. Predloge odločno zavračamo, ker z njimi SDS straši prebivalstvo in podžiga ljudi v sovraštvo do beguncev. Zavračamo jih, ker je Slovenija povsem varna država in ker policija svoje delo opravlja zelo dobro. Zavračamo, ker SDS predlaga sebično priporočilo, da Vlada Republike Slovenije prekliče sklep, da sprejme 50 državljanov Turčije in Afganistana. Zavračamo jih, ker so zavržna manipulacija, ki odvrača pozornost od ta hip afere vseh afer spornega financiranja stranke SDS preko parasistema, ki za potrebe stranke in njenih medijev na čelu z Nova 24 TV črpa sredstva iz državnih podjetij v javni lasti, iz občin in celo iz sosednje Madžarske. Stranka SDS je dobesedno za drobiž, ki pri življenju ohranja propagandistično trobilo Nova 24 TV, Madžarom, ko je bila na oblasti, prodala nacionalne interese. Madžari tako obvladujejo na ta način že več kot polovico bančnega sektorja, svoje lovke pa so stegnili in jih stegujejo še drugam. Madžarska ima interes za prevzem oz. obvladovanje nekaterih pomembnih gospodarskih panog v Sloveniji, poleg omenjenega bančništva še turizma, energetike, trgovine, logistike in infrastrukture. In tako seveda ni naključje, da smo v tednu razkritij teh za državo skrajno škodljivih in nevarnih rabot stranke SDS, ki mejijo na veleizdajo, doživeli še eno v vrsti sej na temo migracij pod taktirko te iste stranke. Poleg tega pozornost odvračajo tudi od zasebne aferice predlagatelja Grimsa in njegovega poslovanja z vilo na Bledu. Klasičen manever odvračanja pozornosti od bistvenega in seveda klasična ogrevalna tema za bližajoče evropske volitve. Seveda tem zavržnim taktikam in politikam SDS drugega kot odločen ne ni mogoče reči.

Hvala za besedo. Spoštovani in spoštovane. Migracije so kompleksen in pomemben pojav v sodobnem svetu. Gre za premike ljudi iz enega kraja v drugega bodisi znotraj države ali med državami zaradi različnih razlogov kot so iskanje boljših priložnosti, begunstvo, izobraževanje, družinski razlogi ali vplivi okoljskih sprememb. Današnji čas je močno zaznamovan z migracijskimi gibanji, ki se glede na svoj izvor, potek in cilj dotikajo vseh delov sveta. Žal gre v mnogih primerih za prisilne preselitve, ki jih povzročajo konflikti, naravne nesreče, preganjanja, klimatske spremembe, skrajna revščina in neprimerni življenjski pogoji prisilna narava večine današnjih migracijskih tokov predstavljajo hude izzive za politično skupnost in za civilno družbo. Migracije imajo lahko številne posledice in vplive na družbo, gospodarstvo in kulturo, tako v izvorni, kot tudi v ciljni državi in v vseh državah vmes. Razumevanje teh premikov ljudi je ključno za oblikovanje politik, ki lahko zagotovijo, lahko zagotovijo boljše upravljanje s temi procesi in varovanje pravic migrantov in sploh človekovih pravic. Odgovor na te izzive je nujen, mora pa biti koordiniran in učinkovit. Ta odgovor mora vsebovati politike sprejemanja zaščite, pospeševanja in integracije. Včeraj smo na Odboru za notranje zadeve slišali, kako je naša večinska vera in naša kultura ogrožena. Poglejmo kaj o tem pravi najvišji predstavnik katoliške cerkve, papež Frančišek, »Za tiste, ki bežijo pred vojnami in strašnimi preganjanji, ter so pogosto ujeti v spirale kriminalnih organizacij, je potrebno odpreti humanitarne kanale, ki bodo dostopni in varni. Odgovoren in dostojen sprejem teh naših bratov in sester, se začne pri njihovi prvi nastanitvi v primernih in spodobnih prostorih. Velik naval prosilcev za azil in migrantov ni dal pozitivnih rezultatov, ampak je prej proizvedel nove situacije ranljivosti in stisk. Programi za sprejem, ki delujejo na različnih krajih pa lajšajo osebno srečanje, omogočajo kvalitetnejše usluge in zagotavljajo več uspeha.«, konec citata. Zaradi migracij so osebe pogosto izpostavljene izkoriščanju, zlorabam in nasilju., Govorimo o milijonih migrantov, o delavcih, pogosto tudi nelegalnih, ilegalnih prebežnikih in prosilcih za azil, žrtvah trgovine z ljudmi. Zaščita njihovih neodtujljivih pravic, zagotavljanje njihovih temeljnih svoboščin in spoštovanje njihovega dostojanstva so naloge, od katerih ni nihče oproščen. še malo citiram papeža: »Zaščititi te brate in sestre je moralni imperativ, ki ga je treba upoštevati, ko se sprejema jasne in ustrezne pravne instrumente, tako mednarodne kot narodne, opravlja pravične in dolgoročne politične odločitve, izbira konstruktivne procese, izvaja pravočasne in človeške projekte v boju proti trgovcem s človeškim mesom, koordinira napore vseh, med katerimi je tudi cerkev, je poudaril papež Frančišek.« Pomemben element politike, ki naslavlja problematiko migracij, je integracija, ki pa ne pomeni asimilacije in ne korporacije, gre za dvosmeren proces, ki temelji na vzajemnem priznanju kulturnega bogastva drugega. Kdor prispe v državo gostiteljico, naj se ne zapira pred njeno kulturo in tradicijami, predvsem naj spoštuje tudi njene zakone. Papež je izpostavil, da se v procesu integracije ne sme zanemarjati niti družinske razsežnosti. Nujne so torej politike, ki pospešujejo in dajejo prednost ponovni združitvi družinskih članov. Kar se tiče avtohtonega prebivalstva, mu je treba pomagati, in ga ustrezno ozaveščati in mu pozitivno predstaviti integrativne procese. Za to so potrebni specifični programi, ki pospešujejo srečanje z drugimi. Za krščanske skupnosti pa mirna integracija oseb različnih kultur na nek način pomeni tudi odsev njihove katoliškosti ter prav tako enosti, ki ne zanika etičnih in kulturnih raznolikosti. V kolikor bi današnja seja o migracijah, ki je bila sklicana na zahtevo opozicijske SDS, bila mišljena kot seja, ki naj bi dala koristen doprinos temu kompleksnemu vprašanju s katerim se soočamo vse razvite države, bi lahko tisti, ki nas poslušajo, slišali razpravo, ki bi potekala v okviru tem, ki sem jih pravkar navedla, vendar žal temu ni tako. Danes bomo s strani SDS poslušali in smo že slišali najslabšo vrsto populizma in demagogije, po **18. TRAK (VI) 14.25** (Nadaljevanje) eni strani z namenom strašenja ljudi, po drugi pa s ciljem preusmerjanja pozornosti od nekaterih resnih problemov, s katerimi se ta družba in del in del njene politične elite sooča. Poslušali bomo o posilstvih, ki naj bi jih množično izvajali migranti, kljub temu, da podatki jasno kažejo, da se velika večina teh,, res gnusnih zločinov, zgodi znotraj socialnega kroga žrtev in kljub temu, da je večina storilcev, večina storilcev in to govorijo številke, slovenskih državljanov. Naj bom jasna. Vsak napad zoper spolno nedotakljivost je skrajno zavržen zločin, ki mora biti sankcioniran v skladu z zakonom. Neodgovorno in skrajno sprevrženo pa je predstavljati javnosti neresnico in za tovrstna kazniva dejanja obtoževati ljudi, ki s tem nimajo nič. Poslušali bomo reciklirane laži o policiji, ki da ne preganja storilcev kaznivih dejanj in ne ščiti prebivalk in prebivalcev Slovenije in namesto tega lepi nalepke z navodili, kako prijaviti kazniva dejanja, če se zgodijo. Neresnica in laž. Poslušali bomo tako imenovana dejstva o veliki zamenjavi, smo že slišali danes, ki je iz Francije izhajajoča teorija zarote, katero zagovarjajo ekstremna desničarska gibanja in nima nikakršne podlage o dejstvih. Gre za skrajno desni narativ, ki pravi, ki trdi, da se populacija belih katoličanov v Evropi sistematično zamenjuje s tujci. V tem kontekstu se spomnimo, prosim, na besede papeža Frančiška, ki sem jih navedla malo prej. Poslušali bomo o organiziranih vdorih čez mejo, s čimer nas bodo kolegi iz SDS poskušali prepričati vse nas in vas, ki poslušate, da živimo v vojnem stanju. Opozicija, ki z lažmi in izkrivljanji dejstev seje strah med ljudmi bo pozivala k odločnim ukrepom, ki da jih moramo sprejeti, ker je ljudi strah, vi jih pa strašite. Ko se kot lažne dokažejo trditve kolegice »Koprive«, se opravičujem, to je kolegica Jeraj, o 57 posilstvih migrantov v Ljubljani, ko se kot lažne izkažejo trditve o posilstvih v Tivoliju, ki sta jih širila celo vidna člana SDS, kot sta Janez Janša in Romana Tomc, je pač potrebno poiskati nove laži, vse s ciljem strašenja in zakrivanja lastnih kaznivih dejanj, kar zamegljujete tudi zdaj tukaj, na primer spornega financiranja stranke SDS, ki pravzaprav prodaja nacionalni interes tujcev. To je resnična nevarnost za Slovenijo. V Poslanski skupini Svoboda in v koaliciji se zavedamo, da so migracije kompleksen pojav, ki s sabo prinaša veliko izzivov. Sem prihajajo ljudje iz različnih kultur, z različnimi običaji, so lahko drugačnega videza, na začetku ne govorijo slovensko. Postopek integracije v slovensko družbo je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko energije in veliko potrpljenja, tako migrantov kot tudi Slovencev. Tako kot pri slovenskih državljanih, so tudi pri tujih državljanih, posameznikih, ki izvajajo kriminalna dejanja in storilce teh dejanj, Slovence in tujce, je potrebno sankcionirati. Tukaj morajo svojo vlogo odigrati organi pregona, policija, državno tožilstvo in sodišča. Slednja so neodvisna in imajo tudi, po našem mnenju, kar nekaj težav pri izvajanju svojih nalog. V tem mandatu se trudimo, da bi s spremembami zakonodaje poskrbeli, da sodniki dobijo vsa potrebna orodja, da lahko svoje delo opravljajo hitro, učinkovito ter ter pravično. Zakonodajo sprejemamo mi v Državnem zboru, nato pa je na sodnikih, da uporabijo orodja, ki smo jim jih dali, ter izboljšajo svoje delo. Samo oni so tisti, ki lahko delijo pravico. Ne moremo in ne smemo zaradi nekaterih slabih posameznikov kriminalizirati vse, cele narode in cele celo kontinente. Za policijo vemo, da deluje aktivno, preventivno in odločno ter se prilagaja situaciji. Če se na določenem mestu pojavi ali področju pojavijo težave, odreagira in poskrbi, da se zadeve umirijo. Ravno v Državnem zboru smo sprejeli strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Z njo delamo korak naprej v integraciji. Tam, kjer se bodo pokazale težave, jo bomo dodatno nadgradili. Obravnavali in podali smo pripombe na strategijo Vlade Republike Slovenije na področju priseljevanja. Ministrstvo za notranje zadeve bo to strategijo in ukrepe, ki jih predvideva na podlagi pripomb še nadgradilo. Z izvajanjem ukrepov iz obeh strategij, številne se sicer že izvajajo, bomo naslovili izzive, ki jih prinašajo predvsem legalne migracije. Pri iregularnih prehodih meje. Sodelujemo z drugimi državami, si medsebojno pomagamo ter obvladujemo migracijske tokove. Ne moremo jih preprečiti, tudi z ograjo ne. Sploh pa ne moremo tega narediti sami. Zato sodelujemo s sosednjimi državami in tudi na ravni EU. Reševati jih je potrebno tudi v državah in predvsem v državah izvora. Kdor trdi, da lahko enostavno in hitro ustavi te migracijske tokove, laže sebi in laže drugim. Slovenija je in še naprej ostaja varna država. Pravzaprav smo ena najbolj varnih držav na svetu. Po naših mestih, po naših ulicah, po naših vaseh se lahko varno sprehajamo tudi ponoči. Prav nobene potrebe ni po oboroževanju in strašenju ljudi. Policija dobro opravlja svoje delo. Ksenofoben in skrajno sovražen pogled SDS na tujce moramo zavrniti. Slovenci smo kljub temu, da nam spremembe in neznano seveda vzbuja malo nelagodja, ampak smo dobri in strpni ljudje. Samo spomnimo na primer na nedavno oddajo "Slovenija ima talent" in na "Ahmeda". Ker smo spoznali njegovo zgodbo, človeško plat, želje in hotenja, smo ga sprejeli z odprtimi rokami, zanj navijali in glasovali. Dajmo priložnost tudi drugim migrantom. Proti tem, ki storijo kazniva dejanja, pa ukrepajmo v skladu z zakonodajo, prav tako proti Slovencem, ki se izživljajo nad svojimi partnerkami, starejšimi, bolnimi. Prav tako proti tem nenazadnje, ki mučijo živali, prav tako proti tem, ki izkoriščajo pravni sistem in kradejo nam vsem. Skupaj gradimo skupnost, ki bo temeljila na sodelovanju in sprejemanju drugačnosti in ne na retoriki delitev in sovraštva, ki ga prinaša SDS.

V Republiki Sloveniji se v letu 2023 soočamo z izrazitim povečanim številom ilegalnih migracij. Od 1. 1. 2023 do 24. 11. 2023 je evidentiranih 54 tisoč 177 nedovoljenih vstopov. Največ teh vstopov je na meji s sosednjo Republiko Hrvaško po t. i. Zahodni balkanski poti. Najpogosteje so obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana. Skoraj vsak, ki ilegalno vstopi v Republiko Slovenijo izrazi namero za podajo mednarodne zaščite, vendar do samih postopkov ne pride, saj kot je na včerajšnji seji matičnega delovnega telesa pojasnil minister za notranje zadeve gospod Boštjan Poklukar, številni prosilci za azil zlorabijo inštrument Zakona o mednarodni zaščiti azila v Sloveniji in v vseh ostalih državah ter tako prehajajo državne meje do njihovega cilja. Povečano število ilegalnih migracij predstavlja tudi varnostno tveganje, kar sta na včerajšnji seji matičnega delovnega telesa potrdila tako minister za notranje zadeve, gospod Boštjan Poklukar, kakor namestnik generalnega direktorja policije, gospod Igor Ciperle. Na Policijski upravi Ljubljana so v sredini septembra poudarili, da povečano število nezakonitih migrantov v Azilnem domu na Viču predstavlja povečano varnostno tveganje ter da so lani in letos v centru Ljubljana in na Viču zaznali povečano število kaznivih dejanj zoper premoženje. Policija je nedavno tudi potrdila, da je v Republiki Sloveniji zaznala porast posilstev, ki jih zagrešijo nezakoniti migranti. V letu 2023 je tako obravnavanih 26 osumljencev kaznivih dejanj posilstva, med katerimi je 11 državljanov iz tretjih držav. Spolni napadi nezakonitih migrantov so tako v Sloveniji vse pogostejši. Koliko napadov zoper življenje in telo ter spolno nedotakljivost se je zgodilo v zadnjem času v resnici nihče ne ve saj se javnosti o tem,

Kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije ponovno uvedla začasen nadzor na meji z Republiko Hrvaško in Madžarsko in ta nadzor podaljšala in da policija na varnost obremenjenih območjih izvaja dodatne ukrepe za zagotavljanje varnost, povečano število kaznivih dejanj med ljudmi povzroča nelagodje in počutja ogroženosti. To dokazuje tudi kar tisoč odstotkov povečana prodaja solzivcev. Tudi druge države v Evropi se zavedajo težav ilegalnih migracij, saj je praksa pokazala, da integracija ilegalnih migrantov ni uspešna, zato krepijo politiko proti ilegalnim migracijam, se zavzema za spremembo obstoječih migracijskih pravil, vzpostavljajo nadzor na meji in gradijo ograje. Schengen ne deluje več. Na primer, Finska na meji z Rusijo zgolj zaradi 700 ilegalnih prehodov v mesecu avgustu gradi 200 km ograje za 380 milijonov evrov. Ker je varnost in občutek varnosti ena izmed največjih dobrin, ker je zaradi nedavnega konflikta v Izraelu povečana stopnja ogroženosti terorističnega napada, ker se v prihodnje pričakuje povečano število ilegalnih migracij in ker so nas k ukrepom prosili številni državljani in državljanke, smo poslanci in poslanke Poslanske skupine SDS v odgovornosti do svojih volivk in volivcev podali zahtevo za sklic te izredne seje, s priporočili za učinkovitejše ukrepe zaščite meje Republike Slovenije in krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije. Žal smo bili na včerajšnji seji matičnega delovnega telesa priča grobega napada s strani kolegov in kolegic svobodne koalicije, kar smo lahko slišali tudi iz prejšnjih stališč. Očitano nam je bilo, da lažemo, zavajamo, širimo strah in podobno. Seveda naših priporočil niso podprli. Spoštovani in spoštovane, poslanci in poslanke Poslanske skupine SDS se zavedamo funkcije poslanca kot predstavnika vsega ljudstva in odgovornosti, ki jih imamo do svojih državljank in državljanov, zato bomo kljub vašim poskusom degradacije tudi v prihodnje storili vse za varno življenje, ki si jih državljani in državljanke v tej prelepi Sloveniji zaslužijo. Žal vi tega ne zmorete. Hvala. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Najprej se je prijavil predlagatelj, gospod Branko Grims. Izvoli. **MAG. Hvala še enkrat za besedo. Najprej naj pohvalim, kako lepo poteka ta seja, ne pa tako, kot se je dogajalo na včerajšnjih sejah delovnih teles, zlasti na pravosodju, kjer smo bili priče manipulaciji, ko se je predlagatelju, ker je zgodovinsko brez primere, kolikor je meni znano, predlagatelju torej vzelo besedo, potem se je pa zlonamerno podtikalo in reinterpretiralo tisto, kar je bilo predhodno rečeno in potem so vsi polemizirali s svojo lastno interpretacijo, kajne. To, da nekomu vzameš besedo na tak način, da ne more niti predstaviti argumentov, je seveda kronski dokaz, da so bili naši predlogi zelo dobri, odlični, argumentirani in da nimate enega samega protiargumenta, sicer ne bi ravnali na tak način. K nasilju, k jemanju besede, k diktaturi se zateče tisti, ki nima argumentov. o vas pove vse. Veliko pove tudi na tej seji. Zdaj pa, kaj ste danes lepega povedali. Lestvica varnosti. Na lestvici varnosti, gospe in gospodje, s katero se hvalite, smo že zabeležili padec, ampak te lestvice seveda so za nazaj, za minulo leto in verjemite, da naslednje leto bo ta padec še precej hujši. Se pravi, ta lestvica, s katero se vi še hvalite, je samo dokaz, kakšno dragoceno dobrino smo v Sloveniji imeli. To je bila resnična varnost, ki je zdaj žal ni več. To je tudi policija sama potrdila. Povedali so, da so angažirali na nekaterih območjih po 8 dodatnih policistov, in da seveda, sami so povedali tisto, kar ste potem rekli tukaj v predstavitvi, da je pripomba SDS. Ne, ne, ne, gospe in gospodje, policija Republike Slovenije je objavila, da povečana koncentracija

No, potem kar se tiče kvot, ki so bile omenjene, in teh 50 migrantov. Mi smo predlagali, da se od tega odstopili. Poglejte, v Sloveniji že v tem trenutku ni denarja za človeka vredne penzije, ni denarja za šole, ukinili ste še pa še projektov izgradnje domov za starejše, izgradnje cest, denar iz Evrope koristite v zanemarljivem procentu, kar je prava sramota in dokaz popolne nesposobnosti, ampak denarja za Slovenke in Slovence ni, vi bi pa še financirali tujce. Za tujce vse, za Slovence nič! Zato smo to predlagali. Saj te ljudi bodo brez skrbi sprejeli nekje drugje, ni noben problem, ampak za Slovenke in Slovence ste pa vi dolžni poskrbeti, za to ste tukaj, za to imate Vlado. In ko govorite o tem, da se gre tukaj politikantstvo, veste, ko je politikantstvo zaščita meja, potem vas moram opozoriti, ker je to rekel gospod iz SD, da je tudi predsednica SD, ki je slučajno zunanja ministrica sedanje Vlade, Tanja Fajon nedavno javno se zavzela za zaščito zunanjih meja. Ali je to tudi politikantstvo pol, torej vaša Vlada dela politikantstvo? Saj je zelo zabavno gledati, na žalost tudi zelo žalostno, kako danes iste stvari, ki sem jih govoril deset let in ste me žalili z vsem, samo človek ne, pa nekateri ste to počeli še danes, ponavljate zdaj vsi, samo danes je to premalo. Danes ni zadosti samo zaščita meja, potrebna je remigracija. Potrebno je locirati vso tisto maso ljudi, ki zlorabljajo pravni sistem Evropske unije, njeno socialno ureditev, in jih poslati nazaj, od koder so prišli. To je prvo in osnovno, kar je treba narediti. In seveda uveljaviti odgovornost. Danes smo priča paradoksalni situaciji. Celo tukaj je bilo rečeno, joj, imamo, kakšne težave so v Pakistanu pa Maroku pa ne vem kaj. Ali res? No, če gremo tamle v pogledati prodajo turističnih aranžmajev, ne boste verjeli, da po celi Evropi, tudi v Sloveniji se lahko kupi turistični aranžma za Maroko pa za Pakistan. Še celo ena objava je bila pred meseci, da je Pakistan odlična destinacija za ženske, o čemer bi jaz sicer malo imel / nerazumljivo/ svoje mnenje, ampak turizem lahko izkoristite in greste v Maroko ali Pakistan brez problema, zdajle takoj. In ne boste verjeli, da to delajo tudi ilegalni migranti, tisti, ki jim je potem Evropa podelila azil, iz teh držav. Na stroške državljank in državljanov Evropske unije hodijo na dopuste v matične države Maroko, Pakistan in se imajo fino na naš račun. Sprejeli so bili pa tukaj zato, ker naj bi bili v matični državi življenjsko ogroženi. Ali hočete še kakšen boljši dokaz, kakšna masovna zloraba se dogaja? Ampak jaz zmeraj pravim, ne jezite se na tiste, ki to izkoriščajo, jezite se na tiste, ki to omogočajo, na tiste, ki vabijo, ki zagovarjajo odprtje meja, kajti oni so tisti, ki po eni strani uničujejo blaginjo Evrope in civilizacijo Evrope, po drugi strani pa spravljajo v nevarnost tiste, ki poslušajo njihov klic in prihajajo in nevarnost vse tiste, ki tu živimo. Govora je bilo o solidarnosti. Veste, kaj bi bila edina prava solidarnost? Evropa je v resnici soočena z organizirano invazijo, saj v državah tam na Bližnjem vzhodu, recimo v veliki mošeji Egipta, ne govorijo o ubogih beguncih, ki odgovarjajo, ki odhajajo v Evropo, oni govorijo o veliki evropski hidžri. Prav točno ta izraz, imate posnetek na internetu, se lahko sami prepričate, pa ne samo enega. A veste, kaj je velika evropska hidžra? Hidžra je po Koranu prva stopnja džihada, svete vojne, in poteka z doseljevanjem velikih količin velikega števila moških, pač sposobnih in usposobljenih za boj na ozemlje, ki si ga potem želi islam podrediti. In iz teh držav potem še ponudijo financiranje izgradnje mošeje oz. džamije.

ali pa na katerikoli drug način, je popolna neumnost. To pomeni pomoč pri organizirani invaziji, ki jo poganja denar iz raznih globalistov, denar iz držav radikalnega islama, tajne službe, od držav radikalnega islama do Rusije, v zadnjem obdobju pa še kakšen Wagner pomaga in to vse v resnici povzroča potem tukaj pa potem levičarska peta kolona, pridite, izvolite, vse imamo odprto. A ja, mimogrede, če kdo ne ve, v nekaterih državah radikalnega islama so v minulih letih lepo odprli vrata svojih zaporov in so rekli, zdaj pa ali boste tukaj naprej ali pojdite pa v Evropo, in seveda so šli vsi v Evropo kot begunci in potem se čudi, čudi, naivna Evropa, ja, zakaj je iznenada toliko kriminala, zakaj se vsi ukvarjajo s preprodajo droge, zakaj je toliko posilstev. Zato, gospe in gospodje, ker k nam niso prišli jedrski inženirji pa astronavti, pa kirurgi, razen oni z mačeto, ampak prišli so vmes tudi med temi čisto navadni kriminalci in potem zastrupili še vse ostale, ker tisti, ki so agresivni, potem pritisnejo še na vse druge. Zdaj, kakšna je vaša strategija, o kateri ste govorili, da bo rešila stvari, smo videli na sejah tukaj v Državnem zboru. Kaj ste sprejeli kot sklep, da je treba povečati kapacitete in količino denarja namenjenega za ilegalne migrante. To ste vi sprejeli. In od tega je, koliko, ene dva meseca ali mesec, nekaj takega. To To je vaša strategija. Podn. Ljudje pa nimajo več za normalno življenje tukaj v Sloveniji. Pojdite vprašati, kako lahko en upokojenec pri tej inflaciji, ki je uradna tam, sicer daleč nad evropskim povprečjem, da se ne bi kdo probal kaj hvaliti, neuradna pa še mnogo večja, glih na tistih področjih, kjer so ljudje najbolj občutili, ko en upokojenec lahko preživi pa je 40 let delal s 600, 700, 800 evri, ali pa tudi, če jih ima tisoč, kako preživi. Eden pa pride čez mejo azil, azil in izvoli. Po uradni oceni Računskega sodišča Republike Slovenije stane slovenske davkoplačevalce na mesec vsak tak 963 evrov, se pravi dvakrat več, kot dobi un, ki je 40 let gradil samostojno Slovenijo. In najprej je treba poskrbeti za Slovenke in Slovence, pol pa pomagati, pa ne z uvažanjem, ker to ne reši nič, samo uvažaš tuje vojske, tuje vojne na evropska tla, ampak je treba pomagati od koder ljudje prihajajo, z vzpostavitvijo normalnih razmer, s tem, da ekonomije same začnejo delovati tako, kot je treba in se potem stvari rešijo trajno, tako kot bi človek pričakoval. No, kako zdaj to v praksi izdeluje. Glejte, prej sem že povedal, da je vse, kar se dogaja nelegalno. In danes imamo naslednjo situacijo, da se ne izvaja dosledno niti zakonodaje in ne izvaja se v celoti Zakon o meji, kar je očitno protiustavno in nezakonito. Na meji bi morali stati ljudje. Tisti, ki ne veste ali pa ste preslišali, vam ponovim: po zgodovinski sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice NT&DT proti Španiji, objavljeni februarja 2020, je popolnoma v skladu z vsemi mednarodnimi predpisi s področja varovanja človekovih pravic, skladno s pravom Evropske unije in skladno z vsemi mednarodnimi pogodbami, se pravi, popolnoma nesporno zakonito ravnanje države, da na sami meji prestreže skupino, ki predre preko meje, jo zavrne in brez individualne obravnave pošlje nazaj, kar pomeni, da je s skupinskim vdorom izgubljena tudi pravica do individualne obravnave. Sploh to govorjenje, kako naj bi ljudem kar imeli pravico begati preko meje, je čisto sprenevedanje. V nobeni sosednji državi ni nobene vojne, se pravi, ta okoliščina odpade. Tisti, ki pride danes preko meje izven mejnega prehoda, s tem sam dejansko prizna da stori naklepno kaznivo dejanje, ker če bi ne bilo tega, potem bi šel na mejni prehod, pa bi rekel azil.

Tisti, ki bi moral to opraviti na meji pa to dopušča, je pač opustil dolžnostno ravnanje, kar je spet kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku. In na koncu, kaj imamo? Imamo predsednika Vlade, ki reče, da je rešitev za ilegalne migracije, da vse legaliziramo. To je zadnjič rekel gospod Robert Golob. to nimaš več besed. Jaz ne vem zdaj kako si on to predstavlja, ampak radikalnega islama je, mimogrede kakšna milijarda pa pol, Slovenija je pa dvo milijonska, zdaj si pa predstavljajte, da se to kar legalizira pa vse sem pride. Potem naj pa gospod Robert Golob to osebno sprejme na dom, pa financira. No, ampak tisto kar je bistveno, ta Vlada zelo bogato, vsak mesec imate vsaj ene 10 milijonski razpis, pogosto še bistveno večje, financira provladne nevladnike, ki potem hodijo, o tem obstajajo številni zapisniki policije, ki je zaslišala ilegalne migrante in so povedali tudi, katere so te organizacije, jih lahko preverite, če želite, da so prišli dol aktivisti raznih nevladnikov iz Slovenije in so jim potem dajali navodila, prvič, da naj gredo proti Sloveniji, da naj vderejo preko meje, kako naj gredo na skrivaj preko meje, ko pridejo noter kako ravnati, kako čim bolj izkoristiti našo azilno in siceršnjo zakonodajo, kaj storiti potem. Gospe in gospodje, to je napeljevanje h kaznivemu dejanju. Napeljevanje h kaznivemu dejanju je po Kazenskem zakoniku tudi kaznivo dejanje. In zdaj, če je to javna ovadba, potem me zanima, če bo policija končno kaj ukrepala, ker tega je dovolj in preveč, zaradi tega pač propada Slovenija in propada Evropa. In na koncu imaš še to, da ti reče nekdo, da je pač solidarnost v tem, da bi take ljudi razporejali. Poglejte, ta vlada je naredila nekaj nepojmljivega. Za hrbtom ljudi je dala soglasje k obvezni relokaciji. Ali to sploh veste? To je direktna kršitev zakonodaje, to je takrat povedal minister Poklukar na moje vprašanje junija meseca v Državnem zboru. To je veleizdaja Slovenije. Jaz upam, da se to vsi zavedate. Poleg tega je to očitno nezakonito, ker bi morali prej imeti soglasje Državnega zbora, ki je prav k taki možnosti predhodno v okviru svojih pristojnosti v prejšnjem mandatu dal popoln pridržek. Se pravi, absolutno nesoglasje. Edina solidarnost bi bila pomoč pri remigraciji. To, gospe in gospodje, bi bila pa prava evropska solidarnost. Kaj to pomeni? Da je potrebno poslati te, ki izkoriščajo pravni red Republike Slovenije, azilno zakonodajo, azilno ureditev Evrope, pač od koder so prišli. In Slovenija nima vzvodov, da bi prisilila matične države, da jih vzamejo nazaj, če jih nočejo. In ker sem vam prej povedal kdo vse je med temi, verjemite, da marsikoga ne bodo hoteli vzeti nazaj. Zakaj bi pa svoje kriminalce nazaj vzeli, če smo jim mi odprli vrata, takole naivno, pod pritiskom floskul, ki jih širi Levica preko svojih medijev. Mislim na politično opcijo, da ne bo nesporazuma, kot celoto. In pač močnejše države imajo ekonomske, pa še nekatere druge vzvode, da to naredijo in tukaj bi pa res bila potrebna prava evropska solidarnost, pomoč pri remigraciji, da bi pomagali, da se to pač pošlje nazaj, od koder je prišlo. Kaj v resnici je edino, kar skrbi pač očitno vladajočo koalicijo, vlado, sploh levičarje po celi Evropi? To danes opazujemo, lahko od Francije do Irske, pa do Slovenije. A jih skrbi, da dol ob meji ponekod ljudje dobesedno ponoči ne upajo ven? Kaj dosti ne, oni pravijo, da to ni res. Potem že najdejo enega, ki reče, jaz nisem še nobenega videl, pa to objavijo in to je edino kar objavijo. To, da imam pa kolikor hočete tovrstnih sporočil, to nikogar ne skrbi. To, da se ljudje že zdaj v Ljubljani počutijo tako ogrožene, da se punce pogovarjajo, da si ne upajo zvečer ven, vsaj ne same, da se celo pogovarjajo, da bi šolo opravljale na daljavo, če so iz takih najbolj pač ogroženih rajonov, da jim ne bi bilo treba hoditi na fakulteto, v šole, to nikogar v levici ne zanima. Oni pravijo, to sploh ni res, to je strašenje ljudi. Pojdite to njim povedati! To, da je prišlo do posilstev, poskusov posilstev, to nikogar ne zanima, nad tem se noben ne zgraža. Da je v Ljubljani ropal ilegalni migrant z ilegalnim orožjem, nikogar ne zanima. To, da so dol v Subotici imeli več kot pol urno streljanje z avtomatskim orožjem na Balkanu je žal vojaškega orožja na črnem trgu kolikor hočete in ti ljudje so se oborožili -, da je prišlo do več streljanj na hrvaško bosanski meji, tudi v enem primeru izredno blizu Slovenije, tam kjer je zračna črta in ni dobrih 30 km. To, da po Ljubljani nekdo ropa z ilegalnim orožjem. Ne, to od nikogar na levici ne skrbi. Ampak, ko pa eden reče: "Legalno poskrbite za samoobrambo!" - takrat se pa vsi zgražajo. Groza. Kaj v resnici se levica samo to boji, da bi nekdo spregledal to njihovo igro? Kajti v resnici vi načrtno in naklepno ustvarjate ozračje strahu in nasilja. In na tej osnovi ste tudi prišli na oblast. Kaj pa je bilo drugega tisto tamle, norenje pred parlamentom: "Smrt, smrt, smrt... pa skandiranje, pa še vse kaj drugega je bilo zraven"- vsaj na tej osnovi. To je hujskaštvo, gospe in gospodje, ki je mimogrede očitno protiustavno. Tudi tisto, kar ste včeraj delali in tudi del tega kar je bilo danes v osnovnih stališčih, je čisto navadno netenje nestrpnosti in hujskaštvo, torej očitno protiustavno početje. In kaj je najstarejši trik levičarjev? To, kar počnete vi sami, potem s prstom kažete na enega drugega in danes je bilo kar veliko tudi osebnih napadov name in to pripišete nekomu drugemu. Vi ste v resnici tisti, ki sejete sovraštvo, ki delate Evropo nevarno, ki načrtno delate, ljudi spravljate v nevarnost, ki preprečujete, da bi ljudje poskrbeli za samoobrambo. Danes je to, da se omogoči ljudem učinkovita samoobramba ena najbolj pomembnih nalog vsake normalne desne vlade, pa kam smo mi prišli? Na ulici ne moreš več ven, da te ne bi eden nadlegoval / nerazumljivo/? Gospo Lidijo Divjak Mirnik so takrat od zunaj napadali, ker so slučajno zamešali, ko so mislili, da je nekdo drug - da ne govorimo o vsem ostalem, kar je bilo. To je pa realno stanje. Pa to ni samo v Sloveniji, še hujše si lahko ogledate, če želite, kam to vodi. Recimo, na Irsko, tam je ilegalni migrant zaklal mamo, tri otroke in potem so šli ljudje na ulice in so zahtevali varnost. In kakšno je bilo poročanje medijev tudi v Sloveniji, da ne govorimo še tam? zdaj pa skrajna desnica se je nestrpnost in sovraštvo. Skratka, levičarji so omogočili tem ljudem, da so prišli, niso jih preverili, omogočili so, da jim prosto gibajo, dali so jim denar, oni so to zlorabili za napad in ko so ljudje protestirali proti temu, zdaj so pa oni krivi za to, ker so ogroženi. To je tisto sprevrženo, da žrtev sprevrženo prikažete kot tistega, ki neti nestrpnost. In to počnete dnevno tudi danes, tukaj ste to počeli in to, kar nekaj vas je bilo in domnevam, da bo še kakšen. To seveda veliko pove o tem, kam ta stvar pelje. Govoriti o integraciji, kar ste tudi nekateri govorili, je seveda čisti lari fari. Integracija deluje, to je dokazano na mnogih primerih, dokler je priseljenih tam do 2 %. Ko pa to naraste bistveno in govorimo tukaj v Evropi v 5, 10 nekaterih mestih še bistveno, nekatera mesta so itak že popolnoma radikalno muslimanska, ker je kronski dokaz, da multikulti ideologija ne združuje, ampak uničuje in takrat seveda integracija odpove. Do česa pride? Najprej pride do getoiziranja, kar je pojav, ki ga vidite po celi Evropi. Zakaj? Tisti, ki imajo neko drugo kulturo, drug jezik, se pač združijo skupaj zato, da obdržijo svojo identiteto, kulturo, navade, vse drugo in lažjo komunikacijo imajo sami med seboj. Potem se začne pa to širiti in dobiš nove cone kakršnih imate, od Pariza do Švedske, do Bruslja, če želite, do kjerkoli po Evropi pogledati, te rase oko, gobe po dežju. Ali je to tisto, kar želite, še v Sloveniji? Ni treba pač se učiti samo na lastnih napakah. Treba je pogledati kaj se dogaja in vse, kar govorim, je dokazljivo in preverljivo, če bo kdo hotel protestirati. Samo na Švedskem imate ta hip 62 / nerazumljivo/ - jaz imam tam dva bratranca, sta mi že pred leti govorila, kaj je bilo

in pač so bili primeri, ko je recimo vdrla šeriatska policija v gostilno, kjer so čisto normalni, avtohtoni Švedi pili pivo in so dekletu zgrabili, ker ženska je itak manjvredna v Islamu, zgrabili »kriglo«, ji jo razbili na obrazu, že punca je oslepela, storilcev pa nikoli niso našli. V nekaterih primerih so pa potem storilce za posilstva, za nasilno, hujše nasilje, vse, kar hočete, obsodili na par ur družbeno koristnega dela,

in v takih primerih, ko gre za tihotapstvo ljudi, za omogočanje razmer, ki pripeljejo do teh okoliščin, je popolnoma nedopustno, da se uporablja tovrstna dvojna merila, kajti v resnici gre za dvojna merila in potem v ta kontekst seveda je treba razumeti tudi to, zakaj je prišlo do pomilostitve v Sloveniji že več ljudi, ki so se ukvarjali s pač tihotapstvom ljudi profesionalno, kajne, za denar. to bo res treba pojasniti in dobro, da ste tudi glasovali za ta predlog, upam samo, da bo potem tudi vsebinsko ustrezen odgovor. No, in čisto za konec, ko pride v državi do problemov, kaj se potem začne. Recimo, danes smo bili priče, jaz upam, da se to res ne bo več dogajalo, ko namesto, da bi se ukvarjali s problematiko tega, s čimer se soočamo, kako zagotoviti varnost ljudi, kako zagotoviti ohranitev največjega bogastva Evrope, največje bogastvo Evrope so pa njeni narodi, tudi slovenski seveda, njihova identiteta, njihov jezik, njihova kultura, to so največje bogastvo Evrope. In ne mi govoriti, da tisto, kar prihaja, pomeni neko silno kulturno obogatitev. Bi vas spomnil na "kelensko taharrush gameo"(?), na množična posilstva, če je kdo že pozabil te zgodbe, pa še na kaj drugega. Ali želite to v Sloveniji? Zaradi tega tukaj ni prostora za naivnost. Jaz sem že parkrat opozoril, dokazano, to ni nekaj, kar bi bilo pač teorija, da tak način povzroča nevarnost. Primer tega, kako je s tem, če se opusti dolžnostna ravnanja, če se ne omogoči, da bi se ustrezno preverilo tistega, ki prihaja, kajti država je dom, dom vseh, ki tukaj živimo in dom zaklepaš, ampak ne zaklepaš ga zato, ker bi sovražil / nerazumljivo/, ampak zato, ker imaš rad tiste noter. Temu je namenjena ta zakonodaja, ki je vi ne izvršujete. Zaradi tega je potrebno storiti vse, da se zaščiti tiste, ki v državi živimo in ne potem iti s takimi floskulami, ja, s tem, ko je nekdo prišel v Slovenijo ilegalno je vdrl preko meje, zdaj je pa s tem postal del naše skupnosti. Veste, ustavno pravno je to popolnoma ista oslarija, kot če je nekdo vlomil v vašo hišo in boste rekli, no, zdaj pa, ker je vlomil v hišo, je pa postal del naše družine. To je popolna traparija, to vsi veste in to ne vodi nikamor. In ker se je opustilo ta preverjanja, se je zgodilo v času teh ilegalnih migracij, da je preko Slovenije šel eden od organizatorjev celo, pa menda še nekaj tistih, ki so bili izvajalci kasneje, napada Pariz Bataclan. To je bil najhujši teroristični napad na ozemlju Evrope, kdor ne ve, tam, ne samo, da so pobili 130 ljudi, tudi grozljivo so jih mučili, tam so rezali ljudi, jim stikali oči in bolje, da ne opisujem. Tisti, ki so brali te zapisnike, so rekli, da je bilo hujše, kot od vsakega scenarija grozljivke. Zaradi tega seveda je potem zelo težko polemizirati, kadar je na koncu samo še prisotna kakšna laž, kot je bila tista, da se je omogočilo prodajo Madžarom s strani pač prejšnje Vlade. Ravno takrat se ni nič prodalo Madžarom. Madžarom se je prodajalo v času Šarčeve vlade in v času Golobove vlade,

Tako da če kdo o tem govori, je to seveda zelo narobe. In še en problem je, ki ga sam vidim. Prebrali smo v časopisih, da je tudi Vlada zdaj prestopila v tabor tistih, ki zagovarjajo preglasovanje na evropski ravni. To, za majhen narod je to dobesedno akt samomorilnosti. Tudi o tem, da bi jaz vedel, nismo nič odločali predhodno v Državnem zboru. Morate pa vedeti, da s tem stopiš na stran razbijačev Evropske unije. Ker kdo v resnici razbije Evropsko unijo? Tisti, ki vsiljuje preglasovanje in s tem pač izkorišča, če hočete, zlorablja evropske institucije za pritisk na posamezne države. To smo videli na na primeru Poljske, Madžarske, tudi nekaj tega smo videli v prejšnjem mandatu v Sloveniji. To je nedopustno in to seveda potem krepi sile, ki trgajo Evropo narazen, kar, upam, ni nikomur v interesu, ampak v interesu nam more biti Evropa, ki bo Evropa narodov, ki bo krepila svoje bogastvo, še enkrat povem, to pa so njeni narodi, slovenski narod, njegova identiteta, njegova kultura, njegova zgodovina. To je tisto, kar smo dolžni kot varnost, kot dobrino, kot pač vrednoto ohraniti tudi našim zanamcem. In še čisto za konec en dodatek. 10 minut je predstavnica Svobode govorila o veri, krščanski veri. Zdaj, jaz sem že parkrat opozoril, da ni dobro zlorabljati te stvari, če pa že hočeš o njih govoriti, jih morate pa poznati. In če govorite o veri, morate vedeti, da njena osnova, krščanske vere, je Sveto pismo. Sveto pismo je pa tako kot Ustava, moraš ga brati kot celoto. In zaradi tega vas opozarjam, da v Svetem pismu najdete tudi tole. To je original, če ga želite, tu imam pa lepo slovenski prevod. "Srce pametnega človeka se nagiba v desno, srce bedaka pa v levo".

Prihajam iz Brežic in problematiko oz. tematiko migracij vsakodnevno spremljam že nekaj časa, predvsem zaradi vnašanja nemira, strahu v naše občanke in občane iz Brežic. Namreč krajevna skupnost Dobova in vas Rigonce sodita v našo občino, zato temo dejansko dobro poznam, realno poznam in ne, in situacije ne napihujem na način strašenja ljudi, tako kot počnejo to predlagatelji te seanse danes. Moram reči, da niso pri nas problematične samo Rigonce, migrante srečujemo tudi na drugih območjih, v Brežicah. V Čatežu ob Savi se obsežna akcija odvila to nedeljo, ampak mirno, spoštljivo, brez drame, policisti so naredili delo, ki ga morajo narediti v skladu s pooblastili, da zavarujejo življenja prebivalk in prebivalcev in tudi njihova premoženja. Dejansko se s temo, z migrantskim valom, s katerim se sooča vsa Evropa, srečujemo tudi v Sloveniji sem pa prepričana, da samo z vašo politiko ustrahovanja, netenja nemira med ljudmi, delate to družbo in s tem prav nič ne pomagate na področju za katerega, za katerega ureditev se tako močno in tako neiskreno zavzemate. Mi je seveda jasno, da se trenutno s to temo ukvarjate predvsem zato, da umaknete fokus javnosti od vaših nedovoljenih rabot v zvezi s financiranjem, z nedovoljenim financiranjem politične stranke SDS, kar je razkrila v minulih dneh preiskovalna komisija Državnega zbora. Vsi se zavedamo, da je nezakonito prehajanje schengenske meje trenutno varnostni izziv tako za Slovenijo kot tudi druge države in trenutno Vlada in Ministrstvo za notranje zadeve ter policija sama velik del pozornosti posveča ravno tej problematiki in pri tem izvaja učinkovite ukrepe za varnost tukajšnjega prebivalstva, zato se srečujemo s stanjem, takšnim kot se. Ni veliko prekrškov s tega področja ali jih je pa zaznati res v minimalnem obsegu. To, kar predlagatelj zavaja danes že drugi dan, je pa druga tema in mislim, da bomo o tem danes še veliko, veliko slišali. Žal pa za samo število ilegalnih prehodov sama Slovenija nima učinkovitega mehanizma, samo vse države skupaj pa lahko ta problem naslovijo ustrezno z rešitvami, predvsem pa tako, da se začne reševati problem na izvoru kjer nastaja. Strateško pa lahko rečem, ker migracije imajo lahko zagotovo na družbo, ki se sooča s padanjem rodnosti in staranjem družbe, pozitivne učinke. Ti ljudje lahko s pravo migracijsko politiko zapolnijo bazen delavcev, ki jih tudi pri nas v določenih poklicih že kronično primanjkuje, s tem pa ti vsi plačujejo davke in prispevke v naše blagajne, ki jih potrebujemo tako za zdravstvo, šolstvo, socialo in druge družbeno pomembne storitve. Vem, da delijo krajani, naši krajani neprijetno usodo krajev po Evropski uniji, ki jih prečkajo migranti, verjamem pa tudi, da nikakor ni prijetno za njihovo bivanje, ko se občasno soočajo s temi aktivnostmi v vsakdanjem življenju. Sem pa zadovoljna s tem, da ko so se začele pobude krajanov, ko so naslovili ta problem, da je dejansko minister prišel med prebivalce, jim situacijo razložil, okrepil delovanje policije, policija je danes prisotna tudi na meji, tako kot so tudi sami prebivalci pričakovali in mu verjamejo in zaupajo. In v državi Sloveniji pod Vlado Roberta Goloba je lahko vsem nam jasno, da je državi mar za ljudi, da se te teme naslavljajo v korist varovanja življenja prebivalcev in prebivalk in njihovega premoženja. Je pa res, da ljudje postajajo na to temo precej bolj občutljivi, kar pa sploh ni tako zelo čudno, saj dejansko ta strah vnašamo med njih še največ politiki s takšnimi in drugačnimi komentarji, insinuacijami in s takšnimi sklici tem ali pa sej Državnega zbora, kot smo jim priča. Morda še malo nazaj v domači kraj. K sreči incidentov ni bilo, zato smo lahko hvaležni tudi krajanom, ki na te štose ne padajo. So strpni, so v podporo na terenu in ne delajo problemov. vsem pa je jasno, da nas je pred neznanim vedno strah in svetovne migracije so žal del enega od velikih problemov s katerim se svet danes sooča. Sem pa ponosna in tudi vesela, da kljub vsemu, kljub temu hujskanju ljudi z vaše strani, so ljudje po večini še vedno ljudje s srcem. Pa bom zdaj prebrala en resničen iskren zapis s Facebooka, ki ga je objavil občan občine Brežice, krajan Dobove. Krajan Dobove, tiste Dobove, katere del so tudi Rigonce, kjer se ljudje tako zelo bojijo migrantov, da so jim onemogočene dnevne aktivnosti. Tako od govorijo tisti, ki izrabljajo temo migrantje v svoje politične zgodbe in umikajo fokus od vaših dejanskih nedovoljenih političnih rabot. In grem zdaj k zapisu. Pred kakšnima dvema uricama se pripeljem domov. Spakiram ob cesti in grem na dvorišče, na kar zaslišim nek glas. Ozrem se in vidim mladeniča, ki je pristopil do mene. Povedal je, da je iz Maroka, in poprosil za malo hrane, ker da je zelo lačen. Rekel sem mu, da naj počaka, stopi v hišo, odrezal pošteno kajlo kruha, vzel četrt kilski paket Gaude in mu odnesel. Prosil je, če lahko sede na stopnice in pove, seveda, kar daj, na kar se žena spomni, da mu odnesem še liter soka in par mandarin. Ni rabil nič govoriti, vse so povedale njegove oči, ko bi le videli to hvaležnost v rosnih očeh. Povedal mi je, da je iz Maroka in je potoval preko Turčije, Bolgarije, Srbije, Hrvaške do sem, do nas, potem bi pa rad naprej do Nemčije. Tudi to, da zadnji dve noči ni spal, ker ga je zelo zeblo. Povprašal me je tudi za begunski kamp. Rekel sem mu, da naj gre naprej do Dobove, tam se bo pa že srečal s policisti, ki ga bodo odpeljali naprej in da se naših policistov naj ne boji. Preden se bo kdo zapičil v to, naj bo jasno eno samo, človek sem in storil sem to za sočloveka, je zapisal avtor tega te objave. 445 všečkov je prejel, 76 pozitivnih komentarjev. Se opravičujem, če sem kakšnega negativnega spregledala, ampak v povprečju po večini sami pozitivni komentarji kot so: globok poklon, hvala ti tovariš, globok poklon, sploh zadnji stavek, kapo dol, Franc, res si človek, Franc! Končno eno srečanje iz prve roke, brez ovinkarjenja, moraliziranja in sranja. Hvala! In da bi bilo več takih na vašem koncu občine z obeh strani! Rezine kruha? Ponovim tvoje postopke, tudi v kapelah, nikoli ne veš, kdaj bodo tvoji prosili za kos kruha. Bravo! Za večino je to normalno človeško dejanje, ostali niso vredni pomena. Poklon. Ko je bil pred leti na val na Šentilj in sem na in sem šel na mejo, je bilo 90 % nakladanja in laži na svoje oči, sem se prepričal, kako je bilo v resnici. Postavim se v begunsko kožo, ko vse pustiš, ne, ni kar brez vzroka oditi lahko nekam v neznano. Franc, ti si ded na mestu in to ni samo dobrota, to je realen odnos do človeštva. Bravo, Franc, in tako naprej. Ne bom več brala, lahko si sami objavo preberete. Tudi jaz sem komentirala in glej ga, zlomka, niti enega negativnega komentarja na svojo objavo nisem dobila. Dobila sem nekaj laikov. In, hvala, gospod Franc za ta zapis. V Državnem zboru smo sprejeli strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani EU, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije. Z njo delamo korak naprej v integraciji za naše skupno dobro in skupno dobro generacij, ki prihajajo. Bodimo človek človeku človek. Mi to zmoremo, predlagatelji pač žal ne. Kolega Grims je to danes še najlepše demonstriral. Hvala.

Obvladovanje ilegalnih migracij je velik izziv za celo Evropo, še večji izziv pa je za manjše države, kot je Slovenija. Za manjše države je varnost zelo pomembna in v večih primerih je odvisna in povezana z varnostno situacijo sosednjih držav. V našem primeru tudi od balkanskih držav, čeprav nekatere še niso v Evropski uniji. Varnost države pa je v tesni povezavi z interesi vseh državljank in državljanov Slovenije. Seveda je tukaj potrebna politična odgovornost in obveznost ter dolžnost do vseh parlamentarnih strank, da se poenotimo in te varnostne pogoje izpolnimo. Javnost pa se vendar sprašuje koliko denarja država namenja za te mehke politične ukrepe do ilegalnih migracij, ko pa vendarle imamo dosti svojih nacionalnih problemov. To je popoplavna obnova, zdravstvena reforma, visoka inflacija in zagotovitev dolgotrajne oskrbe za vse tiste, ki so to državo tudi gradili. Soočamo se tudi z nizkimi pokojninami. Kot podobno lahko preberemo tudi kako se irski starejši občani, oziroma državljani borijo za te svoje pravice kljub temu, da je tudi v tej državi ogromno migrantov. Pa če gremo zdaj k vzrokom in posledicam. Zakaj po zahodni balkanski poti pride v Sloveniji toliko migrantov? Die Welt je 27. 11. 2023 objavil, da je Srbija križišče oziroma vozel balkanske poti za ilegalne migrante. Ilegalni migranti, ki začnejo pot po zahodnem Balkanu proti Evropi gre hitreje kot po ostalih poteh zaradi zelo dobro organiziranih tihotapskih družb na severu Srbije. Zato je nemška notranja ministrica začela obisk pri madžarskem kolegu za notranje zadeve in

Zadnja leta se na področju Srbije zaznava največja koncentracija ilegalnih migrantov, to tako pove tudi koordinatorka za Zahodni Balkan in Mednarodne organizacije za migracije Združenih narodov. Torej, Nemčija je nekako zaznala. Zdaj tudi ta problem, zakaj po tej zahodni poti prihaja toliko ljudi po zahodni balkanski poti in zato nekako začenja te pogovore tudi s temi balkanskimi državami. In prav po besedah te koordinatorke za Zahodni Balkan, migranti so v povprečju v Srbiji ostajali nekako tri mesece, po zadnjih informacijah pa, zaradi tudi te zelo dobro organizirane balkanske poti ostajajo na področju Srbije samo še sedem dni. To potrjuje, da večinoma ilegalnih migrantov potuje ekstremno, dobro organizirano, kar po nekih podatkih najverjetneje organizirajo trgovci z ljudmi in pa v navezi s tihotapskimi združbami. Če še mogoče omenim, da / nerazumljivo/ piše, da na severu Srbije etablirane kriminalne skupine ali združbe - o tem imajo tudi nemške varnostne službe dosti informacij - v severni Srbiji ob meji z Madžarsko kampira na tisoče migrantov, v upanju, da bodo ilegalno vdrli na ozemlje Madžarske ali celo gredo čez Romunijo in seveda ti tokovi pridejo po nekem potovalnem času tudi v Slovenijo - med njimi tudi vodilni tihotapci. Kot vemo, da je Madžarska letos izpustila iz zaporov tisoč 466 tihotapcev ljudi pod pogojem, da v 72 urah zaposlujejo Madžarsko z izgovorom, da so njihovi zapori prepolni. In če še gremo mogoče k temu kako integrirati migrante v družbe, oz. v zahodne družbe ali pa evropske evropske civilizacije. Ko govorimo o integraciji ilegalnih migrantov v evropski prostor je potrebno poznati tudi njihovo kulturo in njihov šolski sistem in še marsikaj drugega. In potem spet Die Welt piše o Pakistanu, kjer so privedli očeta, ki se ga sumi, da je ubil 18-letni hčer, potem ko so ga vaške starešine na to primorali, na osnovi sporne fotografije na družbenih omrežjih. Deklica je samo zadnja žrtva, ki so ji odvzeli družinski člani, zaradi družinske časti in takšna po končanja ožjih družinskih članov sodeluje tudi širša družina in njeni člani. Vsako leto na stotine žensk v muslimanskem svetu pokončajo, zaradi časti, ki jih izvršijo njihovi sorodniki ob argumentih, da delajo to za obrambo družinske časti. In na tej balkanski poti se verjetno, najverjetneje tudi, zaradi takšnih pakistanskih ilegalnih pribežnikov tudi manjša ali pa ogroža varnost evropskih držav. Besedo ima poslanec mag. Matej Tonin. Izvolite. Pri tovrstni razpravi je po moji oceni najboljše razpravljati o konkretnih zgodbah, da se zadeva ne razvije v klasično politično obtoževanje. Z vami bi rad delil dve resnični zgodbi, ki sem jih sam doživel in na nek način v svojem bistvu opišeta trenutno situacijo z migracijami v Evropi. Nedavno sem bil na službeni poti v Oslu na Norveškem in sem najel taksi od letališča do samega centra. S tem taksijem me je peljal Maročan, ki živi in dela v Oslu, torej na Norveškem. Seveda sva se zapletla v debato in razpravo. Med drugim je tudi naneslo na (nadaljevanje) se je znašel na Norveškem, kako je prišel sem gor, kakšno je njegovo življenje? In ne boste verjeli, kaj je povedal. Rekel je, da je seveda prišel v Nemčijo najprej preko balkanske poti, da si je tam seveda želel organizirati svoje življenje, da je delal, se celo poročil s Poljakinjo, ki je bila kristjanka, delal trdo za to, da bi si ustvaril dobro življenje in naredil nekaj dobrega za svoje otroke. In ker je bil razočaran in presenečen je to, da ga je zaradi te njegove poteze najbolj napadla njegova maroška skupnost v Nemčiji. Napadli so ga pa zato, ker so rekli, prvič, da se je poročil s kristjanko, ker je to nesprejemljivo zanj kot muslimana, in drugič, da je šel delat po dva šihta in na nek način uničil sistem socialnega turizma, ki ga oni imajo. Zaradi vseh teh pritiskov in napadov se je umaknil na Norveško, na Oslo, kjer upam, da danes v miru živi in dela. To predvsem pove o mentaliteti tiste skupnosti v Nemčiji, ki je tako neprimerno in silovito napadla tega taksista. Drug primer je, moji sorodniki, ki živijo v Stuttgartu. Stric mojega očeta je šel v Stuttgart v tistih časih, ko je Tito odprl meje in je rekel, kdorkoli ni zadovoljen, pojdite. In je šlo v tistih 60. in 70. letih ogromno ljudi iz takratne Jugoslavije v Nemčijo. Ti ljudje so se normalno asimilirali, danes gor v Nemčiji živi že tretja generacija teh potomcev, so trdo delali, se naučili nemškega jezika, se prilagodili nemški kulturi in danes, letos poleti, ko so bili na poletnih počitnicah v Sloveniji, smo se pogovarjali o življenju v Nemčiji, kakšni so njihovi načrti. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da so resno se začeli zanimati, kako bi se vrnili nazaj v Slovenijo, kako bi si tukaj ustvarili življenje. Zdaj ta tretja generacija so stari kakšno leto ali pa 5, 10 let mlajši od mene, tam 30. letniki plus na začetku ustvarjanja svojih družin, kako bi se oni vrnili nazaj v Slovenijo, se tukaj zaposlili in tukaj delali. In jaz sem jih vprašal, pa kaj se vam je zgodilo? Prej je bilo življenje v Nemčiji med in mleko, kaj se je zdaj zgodilo? In njihov odgovor je bil, da enostavno v Stuttgartu, v večernih urah, ne moreš več prosto hoditi po mestu. Da se bojijo za svoje otroke, da to, kar se je zgodilo zdaj, je absolutno preko vseh meja in da si želijo zagotoviti nekega bolj varnega življenja in jaz sem vesel, da v tem trenutku, danes kot tako še vedno vidijo Slovenijo in je tudi iz te zgodbe zanimiva ena poteza, da, ko so naši predhodniki v 60. in 70. letih migrirali v Nemčijo, so se popolnoma prilagodili njihovi kulturi, njihovemu načinu življenja in delali. Potem, ko so prišli Turki v Nemčijo, ker so imeli včasih malo odklonilen odnos do njih, jaz sem bil presenečen, da zdaj pravijo, da so super, da oni se sicer morda zapirajo v svoje geta, ampak niso pa kriminalci in delajo. In zdaj, ko pa imajo probleme s številnimi migranti arabskih korenin, ki pa nočejo delati in ker nočejo delati, seveda svoje vire, zaslužke iščejo drugje, na drugačne načine, pa to je problem. Dve resnični zgodbi, ki govorita v prid temu, da se je s tem problemom potrebno ukvarjati in se z njim resno soočiti in da enostavno niso korektne poteze, da se reče, okej, vi na desni strašite, nič ni s tem, vse je v redu. Če bi temu bilo res tako, potem Geert Wilders najverjetneje ne bi zmagal na Nizozemske, potem Alternative für Deutschland ne bi bila druga v javnomnenjskih raziskavah v Nemčiji in tako naprej. Očitno se Evropejci v svoji domači lastni hiši počutijo tujce

težko ali pa skoraj nemogoče je te ljudi integrirati v družbo in zato je nekritična podpora politiki odprtih vrat popolnoma napačna. številne evropske metropole danes kažejo, če hočete, od Stockholma pa do Pariza in še kje, da multikulti enostavno ne funkcionira in da moramo tudi Evropejci enkrat za vselej povedati, da kdorkoli prihaja goste k nam, v našo hišo, se je dolžan prilagoditi našim vrednotam in našim običajem in ne obratno. Zaradi politične korektnosti smo predolgo tolerirali, da vsakdo lahko počne, kar želi in kar hoče in mi v Evropi bomo vedno potrpeli in trpeli. In na neki točki je tega dovolj in je treba reči, dovolj je, ker ne bo dolgo od danes, ko se bomo tudi v Sloveniji morda znašli s podobnimi problemi kot se sooča danes v Parizu in pa v Stockholmu, ko bomo imeli občutek, da smo tujci v svoji lastni hiši. Na evropski ravni je seveda treba se resno lotiti prenove same azilne politike. Jaz mislim, da ta trenutna migracijska azilna politika je vabilo, povabilo za vse iz nekoliko bolj nemirnih področij severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Te visoke socialne pomoči, ki so v Evropi mnogo višje kot pa je nekje mesečni ali pa trimesečni zaslužek delavcev v severni Afriki ali pa Bližnjem vzhodu, je mamljivo vabilo za marsikoga, ki v tem vidi predvsem svojo življenjsko priložnost, ne za to, da bo prispeval k družbi kamor prihaja, ampak za to, da se bo super fam fajn imel brez dela. In to je napačen pristop in ta trenutna azilna migrantska politika to spodbuja. In tudi Slovenija in ministrstvo in vsi, ki se ukvarjajo s temi temami, bi si morali prizadevati, da se ta stvar spremeni. Ni treba nič tople vode odkrivati, strokovnjaki so jasno povedali. Prvi ukrep je, zaščititi moramo naše skupne evropske zunanje meje. Če pri vsem sodelovanju nismo sposobni sodelovati tudi na teh točkah, da bomo skupaj branili našo zunanjo mejo, potem se je seveda potrebno vprašati o smiselnosti takšne povezave, če ni sposobna s skupnimi močmi ubraniti svoje meje, ubraniti, preveriti, kdo prihaja na naš teritorij. Ker v nasprotnem primeru je vsakršna druga stvar brezpredmetna. Zdaj je to prepuščeno več ali manj državam članicam, ki se nekatere, tudi naša soseda Hrvaška, zelo branijo slovenske ali kakšne druge pomoči, ampak jaz sem še enkrat prepričan, da samo s skupnimi močmi smo lahko na tej točki učinkoviti in tudi bremena tega se lahko mnogo bolj pravično porazdelijo. In druga stvar, ki jo je potrebno spremeniti, azilni postopek. Danes je to trgovina brez meja, zloraba azilnih postopkov zgolj in samo za to, da nadaljuješ pot do ciljne države. In strokovnjaki so rekli, azilni postopek spremeniti na način, da ko nekdo zaprosi za azil, se ne more mirno sprehajati po celi državi, ampak je v pridržanju, dokler se o njegovi vlogi ne odloči. V posmeh vsemu temu je postopek na Hrvaškem, ker ko zaprosiš za azil, ti dajo odločbo, da se moraš v 48 urah zglasiti v Zagrebu. Pa kdo je tukaj nor? In edina stvar, ki bi funkcionirala, je, okej, si prišel nelegalno, si zaprosil azil, super, te damo v neko institucijo, poskrbimo zate, za vse, imaš streho nad glavo, ti damo za jesti, ti damo za piti, ampak v tej instituciji boš počakal, dokler ne bomo odločali o tem ali je tvoja prošnja za azil upravičena ali ne. Če je, dobro, če ni, avion nazaj domov od tam, kjer si prišel.

Samo ta dva zelo preprosta pristopa bi bistveno spremenila upravljanje migracij, in če je volja se to da narediti. V Evropi je tako, kadarkoli nas neka stvar dovolj stisne, pa naj se gre ali za covid ali pa za vojno v Ukrajini se marsikaj da, ker se je prej desetletja zdelo nemogoče in tukaj pač enostavno bo potrebno te stvari spremeniti, ker drugače bomo imeli Geerte Wilderse povsod, ne samo na Nizozemskem. In ne samo, da bodo volitve zmagovali, sestavljali bodo vlade, to pa je lahko začetek konca Evropske unije, kar pa najverjetneje ni naš cilj. Kaj lahko naredi Slovenija zdaj v tem trenutku, ki je pred nami? Osnovno se mi zdi pomembno, da moramo dajati prava sporočila in prava sporočila so, ne da je slovenska policija najbolj prijazna policija do migrantov na tej balkanski poti, ne da je v Slovenijo najlažje vstopiti na celi tej trasi. Jaz mislim, da to so napačna sporočila, ker ustvarjajo vtis, da tukaj smo toplo povabljeni, pridit. Prepričan sem, da je napaka, da se ograja na južni meji podira. Vem kaj boste rekli, ograja je neučinkovita. Imate prav, ampak je pa pomembno sporočilo za vse tiste, ki imajo drugačne namene. Prva stvar, ki jo bi bilo pametno v teh trenutkih narediti, je ustaviti podiranje te ograje. Druga stvar, nedavno sem obiskal mestno, ni mestno, ampak je samo občina Ilirska Bistrica. tam ljudje živijo s temi migranti dnevno. Vsi priznavajo, da so imeli zelo dobre izkušnje s prisotnostjo Slovenske vojske na meji, zelo dobro, tako z vidika odnosa do samih občanov, naših državljanov, kot tudi odnos tistih, ki so nelegalno prihajali k nam, se je bistveno spremenil, in jaz sem prepričan, da v sedanjih zaostrenih situacijah, zlasti pa spomladi, zdaj ne bo drame, ker je zima in so stvari precej težke tako ali drugače, ampak spomladi se bo ta pot intenzivirala, verjemite mi, da bo še bolj intenzivna zaradi vseh teh zgodb, ki se danes odvijajo na Bližnjem vzhodu in pa v severni Afriki, in tudi zato bi bilo pravo sporočilo, da bi aktivirali 37.a člen Zakona o obrambi in poslali Slovensko vojsko na južno mejo. Sporočilo bi bilo pravo, in to sta dve stvari, ustaviti podiranje ograje pa poslati vojsko na južno mejo, ki ne bi smeli biti preveč težki in problematični za to, da bi Slovenija boljše poskrbela in varovala našo južno mejo. Vsekakor sem pa prepričan, da so tovrstne razprave, če so racionalne, pa če so utemeljene na podatkih, koristne zato, ker lahko v prihodnosti preprečujejo številne težave in probleme. Če pa si bomo še naprej seveda tiščali pesek v glavo in so delali, nič ni narobe, vse je v redu, potem bo pa problem enkrat v neslutenih razsežnostih izbruhnil. In kar se tiče migracij, kdorkoli pride legalno v našo državo in se je pripravljen prilagoditi našim običajem in normam, je seveda v Sloveniji dobrodošel in lahko pomaga sooblikovati in podpirati to družbo. Da je to seveda mogoče, se spomnite balkanskih vojn, ena majhna Slovenija je sprejela več kot 70 tisoč beguncev

Ne moremo imeti politiko odprtih vrat za tiste, ki pa želijo našo družbo izkoristiti za to, da bomo mi delali namesto njih. In tistim bi vam morali reči: ne, hvala lepa.

in vam povem naslednje. Glede na to, da ste povedali to čudovito anekdoto o taksistu in o njegovi družini vam bom povedala jaz eno drugo, ker ni anekdota, ampak je čista resnica, kar lahko preverite na ZRC SAZU-ju, in sicer, da so tudi v Argentini Slovenci, ki se poročijo izven kroga Slovencev, izločeni. Hvala. Spoštovana poslanka! Tole je bila pa krepka prekoračitev postopkovnega, čeprav sem navajena množičnih prekoračitev. Tako, da prosim, da v prihodnje vendarle na tak način ne prekoračimo pravil poslovnika… A to bo zdaj pravo postopkovno ali bo spet takšno bolj? No. Izvolite. Izvolite, poslanec. Spoštovana podpredsednica, saj veste, da vas cenim in jaz mislim, da bi si poslanka zaslužila vsaj en opomin, blago kazen, če rečem temu, glede na to, da je sama napovedala vnaprej, da bo kršila poslovnik. Jaz mislim, da bi bilo za primer, za vtis v tem Državnem zboru to primerna kazen. Pa jaz bi vas prosil, da bi v nadaljevanju razprave dovolili, da bi v okviru teh debat tudi se lahko pogovarjali o tem, kako pa Slovence, ki živijo v Argentini in v Venezueli

rekel, debate, ki so se ravnokar pojavile pravzaprav ne prinesejo nič dobrega. Lahko samo dodatno polarizirajo ljudi, ki na eni strani tisti, ki razumejo to kot problem, na drugi strani tisti, ki razumejo to kot izziv in na tretji strani tisti, ki razumejo to kot priložnost in tako naprej. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Poleg aktualnih tem, ki se pojavljajo v tem Državnem zboru in na delovnih telesih se redno, bom rekel, v Državnem zboru in na sejah delovnih teles pojavljata dve temi, ki sta na agendi strank, ki so v opoziciji in to je tema migracij. In druga tema je tema napadov zveri na domače živali. Ko je druga opcija, torej desna na oblasti, nekako ti problemi čudežno izginejo, ne da jih ni, ne da jih ni, so, ampak se to ne potencira. Tako da, jaz sam, kot vedno skušam realno pogledati na stvari, bom rekel, morda tudi malo izven okvirov stranke, ki ji pripadam, pa mi tega ne zamerijo in zato tudi pogosto moja razprava ni všeč ne ne enim ne drugim, ampak jaz poskušam povedati tisto, kar resnično mislim. v življenju sem marsikaj videl, izkusil in stvari morda pogledam dokaj realno lahko. Vem kakšne stvari prinaša, kaj povečanje števila migracij tako iz osebnih zgodb teh ljudi, ki prihajajo, kot seveda tudi iz druge strani. Torej, kaj lahko naša država od tega dobi, dobrega in slabega. Seveda jaz nisem danes ali pa sploh nisem tukaj za to, da sem komu všeč ali ne, zato bom tudi svoje povedal in poskušal orisati situacijo kakor jo jaz vidim in razumem, tudi podkrepljeno s statističnimi podatki, ki mislim, da jih moramo nekako upoštevati in poskušati jih tudi v svojih nadaljnjih razpravah, kolegice in kolegi, upoštevati in razumeti take kot so. Po drugi strani na oblasti, radi desna opcija reče, da je leva večinoma na oblasti, da desno je občasno, ampak tudi takrat ko je desna je na oblasti

torej beguncev ali pa migrantov uporabljajo balkansko pot. Nenazadnje se to opaža tudi pri državljanih Maroka, ki vedno pogosteje uporabljajo balkansko pot in se seveda na naših ozemljih tudi zadržujejo. Je vredna naše pozornosti in seveda moramo biti pripravljeni tudi na vse izzive, ki jih lahko ti pojavi pripeljejo. Moram pa reči, da sem na mojo prošnjo je policija podala neko analizo, in sicer zaprosil sem, da nam podajo stanje kriminalitete na območju Ljubljane za osem mesecev po državljanstvu. Ne želim biti populist in tudi ne bom, vendar dejansko te izsledke analize je potrebno razumeti in jih tudi sprejeti, ker pač številke takšne kot so. In policija ugotavlja, da je v prvih osmih mesecih letošnjega leta odkrila 7 tisoč 709 osumljencev. Torej, moramo nekaj vedeti? Preiskanost kaznivih dejanj v Sloveniji nekje okrog 50 % če se ne motim, kar pomeni, da za za eno slabo polovico kaznivih dejanj, ki so jih policisti evidentirali, ne vedo, kdo je storilec in tako tudi se ne moremo opredeliti po državljanstvo. Lahko se opredelimo samo za tisti del kaznivih dejanj, kjer so bili storilci izvedeni. Takrat lahko tudi, potem določimo državljanstvo in policija vodi evidenco storilcev kaznivih dejanj po državljanstvu. Ugotavljamo, da je največ storilcev 73 % državljanov Slovenije, 3 % državljanov iz Evropske unije in pa 24 % državljanov tretjih držav. Torej, tukaj gre za porast 41 % in od tega je 450, oz. lansko leto 156, torej porast je tudi tukaj tistih državljanov, ki najpogosteje zaprosijo za vlogo za mednarodne zaščite. To so dejstva in jaz ne želim, da se tudi potem kolegi iz opozicije naslanjate na te številke, ampak da dejansko poskušam realno postaviti stvari tako kot so. Resnično je zaznati nek trend porasta kriminalne aktivnosti pri državljanih Maroka in tudi Alžirije, tudi Bosne in Hercegovina. Seveda lahko povem, da so po številu kaznivih dejanj državljani Maroka letos izvršili v 8 mesecih 175 kaznivih dejanj, lani zgolj pet, državljani Alžirije pa 123, lani 51. Od skupnega števila kaznivih dejanj predstavlja delež, ki so jih izvršili državljani Maroka. 6,5 %. To se ne sliši veliko, 6,5 % ni, ampak glede na to, kakšna je ta skupnost ljudi iz Maroka in Alžirije pa pa kaže na to, da je trend v porastu in seveda, da so težave v sami Ljubljani. Zakaj sem pravzaprav zaprosil za to analizo? Zato, ker sem dobil informacije, da prihaja, s tujci, predvsem iz teh dveh držav, ki sem jih omenil, in zaradi tega sem, potem tudi to zaprosil. Na nek način se izkazuje trend, se izkazuje trend, kakorkoli to kdo želi slišati, da je ta kriminaliteta tudi v porastu. Seveda so tudi na posebno zaprosilo napisali, koliko je bilo teh kaznivih dejanj storjeno v azilnem domu. Tam vemo, da je koncentracija teh ljudi večja, da se tam dogajajo stvari, tudi znotraj te ustanove, prihaja do kakšnih bagatelnih tatvin, kot so telefon, itn. Ugotovljeno je bilo, da so obravnavali v letošnjem letu v 8 mesecih 29 kaznivih dejanj. Tukaj problematika ni tako izstopajoča glede na to kakšna koncentracija, bom rekel, je teh ljudi je v azilnem domu, je velika. Zato, spoštovane kolegice in kolegi, moramo biti pozorni. Saj pravi, ne želim dajati municijo opoziciji, da bo, veste kaj je povedal, ampak to so realne stvari in menim, da se moramo o tem tudi pogovoriti. Kako

korektno z resursi, kakršnimi imajo in seveda z orodjem, kakršnega jim damo. Če jim damo orodje dobro, bodo delali še bolje, če jim orodje jemljemo, bodo delali še slabše. Večkrat razpravljam tako o težavah, ki jih imajo pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepih do kadrovskih težav in tako naprej, ampak vendarle menim in tudi pozdravljam to, da so se, da se je Vlada odločila in to pravilno odločila, da se vzpostavi nadzor na notranjih mejah in jaz mislim, da se je tudi zaradi tega situacija malo upočasnila. Ampak, dejstvo pa je, spoštovani kolegice in kolegi, če preidem na sklepe, ki ste jih pripravili v opoziciji. Zakonodajo imamo takšno, kakršno imamo, ne glede na vse, četudi pokličemo vojsko in postavimo, bom figurativno se izrazil, policista in vojaka na pol metra ob vsej južni državni meji, se situacija ne bo spremenila. "Pushbacka" ni in ne more biti in seveda, ko bo prišel begunec ali migrant ali kdorkoli že in izrazil prošnjo za azil, za azil, bo ta vojak policist oziroma policist, ker vojak pač ne more sam, odpeljal to osebo in se bo izpeljal postopek glede ugotavljanja azila in to je dejstvo. Zato ti sklepi, ki so bili, seveda, ja, policija apeliramo na to, da se aktivirate, apeliramo tudi na to, da

na drugi strani tudi ne, ne želi neke pomoči Frontexa, pravi, da seveda bodo sami in tukaj težava je. In zdaj / nerazumljivo/, spoštovani kolegice in kolegi, malo razmislite tudi, kako ste razpravljali v času, ko se je odločalo o tem ali pa, ko je bila na agendi tema Hrvaška v Schengen. Vsak ve, kako in kaj je takrat mislil in povedal. Tako, da… Ne moremo pa, Slovenija nima vpliva na to, kdo potrka na vrata, nima, ne more imeti, pač nekdo potrka. Lahko se odzovemo, odzivamo in policija se odziva v skladu z zakonodajo, kot sem že povedal, ki jo imamo in trenutno imamo takšno. In seja, ki problematizira migracije, seveda je lahko dobrodošla, če je odkrita in če bi mi tukaj nanizali neke predloge, kako bi lahko, bom rekel preprečili azilno, zlorabo azila na eni strani in seveda tudi, da ne bo nihče, ki azil si zasluži in ima pogoje, da ga, da ne bo ostal zunaj. To je zelo težko narediti, ampak, jaz tukaj teh predlogov ne slišim niti od opozicije, ampak gre samo za to, da bomo še dodatno razdelili ljudi, da bomo rekli, aha, vi ste za migrante, vi ste proti migrantom. Spoštovani kolegice in kolegi! Je, varnostni moment je lahko slabši in je, očitno je slabši, ampak razprava, ki gre samo v to, kako smo levičarji tisti, ki spodbujamo migracije in tisti, ki, ne vem in na drugi strani ste vi tisti borci, ki ste za klenost(?) in pa za to, da Slovenija ostane takšna, kot

te stvari, ugotovimo na tej strani, da je problem in vi na drugi strani, da ne gre za politično obračunavanje, pač pa za to, da poskušamo res nekaj narediti v smeri, v smeri, da zaščitimo Slovenijo, zaščitimo državljane, hkrati pa zaščitimo tudi tiste, ki so pomoči potrebni in jo nujno potrebujejo in enostavno, in jaz, je, to je moj drugi mandat, do sedaj še nisem uspel, uspel

konkretne in korektne. Ali pa hkrati, če se bo zadeva obrnila na naslednjih volitvah in bi morda vaše opcije zmagala, da boste potem našli rešitev tako za migrante kot tudi za napade zveri. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Andrej Hoivik. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS**): Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani minister, kolegi in kolegice. Najprej morda replika na kolega Baković, ki ga sicer spoštujem, ker se spozna na zunanjo politiko. Misijonar Pedro Opeka je tak primer Slovenca, ki pravzaprav deluje, da preprečuje ilegalne migracije ali pa migracije na splošno. Torej se da. Zdaj v, te dni je v Sloveniji in lahko ga spremljamo, nenazadnje ga bo sprejela tudi predsednica republike, tako da da se in imamo veliko vzornikov. Zdaj pa, kar se tiče same tematike, bi prebral naše drugo priporočilo: Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado, da okrepi aktivnosti za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja. In vedno ob svojih razpravah grem v koalicijske pogodbe, pogodbo koalicijskih poslancev in poslank. In kaj zapišete? "Na področju migracij je treba predvsem preganjati organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi". naš predlog priporočila gre skladno z vašim koalicijskim dogovorom. Je pa zanimivo, da imate to zapisati, zapisano v nedoločniku. Vse pišete, kaj boste naredili, kaj je, kaj moramo narediti, tukaj pa piše "je treba". bog si ga vedi kdo. Zdaj pa poglejmo malo še mednarodno. Včeraj smo brali naslov: Finska zapira še zadnji mejni prehod z Rusijo zaradi povečanja nezakonitih prehodov. In a veste, kakšna je številka od začetka avgusta? Iz Rusije, je za azil zaprosilo 700 ilegalnih migrantov, 700 od 1. avgusta. Pri nas je ta številka 25 tisoč od 1. avgusta. Koliko je Fincev? 5,5 milijona. Koliko je Slovencev? Dobra 2 milijona. In če pogledamo primerjavo, na enega ilegalnega migranta v Sloveniji imamo 80 državljanov in državljank Slovenije, na enega ilegalnega migranta na Finskem je slabih 8 tisoč državljanov in državljank Finske. In kaj dela Finska v teh dneh? Zapira, zapira zadnji mejni prehod z Rusijo, torej ne nadzoruje, ampak zapira, ker spoznavajo te ilegalne prehode kot sistematsko rušenje reda Evropske unije, kar dela Moskva zaradi tudi pridružitve Finske k zvezi Nato. In poglejmo, 1340 kilometrov kopenske meje ima Finska z Rusijo, sami pa imamo s Hrvaško 380 kilometrov kopenske meje. To so statistični podatki, s katerimi vedno rad operiram. Finska je že šesto leto najbolj srečna država na svetu, Slovenije ni med deseterico. In zakaj so srečni? Lahko so, ker ima, ker imajo odgovorno vlado, ki ščiti ne samo Fince ampak tudi Evropsko unijo s tem ukrepom, ki ga pripravlja te dni. Mi pa se tukaj pogovarjamo o priporočilih in vladna koalicija nima te moči, da bi podprla priporočilo, ki gre pravzaprav v skladu z vašo koalicijsko pogodbo. Vendar še enkrat naj povem, zapisana je v nedoločniku in pravzaprav kaže vašo namero, da naj se s tem ukvarja nekdo drug. Ampak a veste, kaj pa vi delate v resnici? Te t. i., kot jih imenujete, kriminalne združbe plačujete iz davkoplačevalskega denarja preko nevladnih organizacij, ki ne bom rekel svetujejo tem kriminalnim združbam, ampak te kriminalne združbe najdejo te informacije, se po njih ravnajo in tako nemoteno delujejo in se mastijo z denarjem,

Jaz sem prepričan, da v Evropi poteka tiha islamizacija Evrope in v Sloveniji in v Evropi. Vojna Palestina - Izrael je to samo še dokazala. Spremljamo množične demonstracije propalestinskih protestnikov. Če se v našo družbo preseljujejo ljudje iz drugih držav, postaja naša družba vse bolj podobna tem ljudem, ki se priseljujejo k nam iz teh držav. Več med seboj različnih kultur, pa na enem majhnem območju zelo težko biva, primer je samo Balkan v začetku 90. let. In strinjam se z besedami Dalajlame, ki je dejal, da Evropa pripada Evropejcem, in da se morajo vsi begunci vrniti domov v svoje domovine in pomagati pri njihovi obnovi, podobno kot to počne Pedro Opeka. Migracije se rešujejo na izvoru, tako kot to počne velik človek, Pedro Opeka. Z denarjem, ki ga pa namenjamo ilegalnim migracijam, bi lahko konkretno pomagali ljudem, ki v svojih državah živijo v zelo veliki revščini. Namesto denarja za ilegalne migrante, več denarja za mednarodno razvojno pomoč, za nove šole, za nove bolnišnice, za nova delovna mesta, za to, da podjetja tam odpirajo svoje obrate. Tako se pomaga najrevnejšim državam. Samo na takšen konkreten način lahko najrevnejšim pomagamo in najbolj ogroženim. Ne pomagamo pa vsem tistim, ki prihajajo k nam v Evropo, ti imajo denar, imajo finančna sredstva, da pridejo v Evropo, tistim, ki pa so ostali dol, pa na tak način, ko sprejemamo ilegalne migrante, enostavno ne pomagamo. In zato podpornikom migrantom sporočamo, zakaj ne sprejmemo čisto vse migrante, pa gremo mi dol živeti. Zakaj? Zakaj pomagamo samo določenemu delu migrantov? Zanimivo. Ti migranti so srečni v muslimanskih državah, v Alžiriji, Maroku, Iranu, niso srečni, srečni pa so v evropskih državah. Dajmo se vprašati zakaj? In ilegalnih vstopov je za več kot 200 % več glede na lansko leto, zato logično vprašanje, spoštovani minister. Kje je meja? Do kam bo vse to šlo? Kje je meja, minister, če lahko odgovorite. Če bi odločal, jaz osebno ne bi sprejel niti enega migranta, ilegalnega migranta, tako kot to počne Poljska. Evropa je naš dom in nihče nam ga nima pravice ugrabiti. Ilegalne migrante je treba takoj in po najhitrejšem postopku izgnati iz naše države, ne pa da se še naprej tukaj in sicer na naš račun. Prej sem slišal, da so azilanti delovna sila. Azilanti niso delovna sila, temveč dodatni, nepotrebni, nepovratni strošek, ki je prišel po ženo v Evropo. Ljudi je strah, zato so se tudi prebivalci iz Viča obrnili name, pa vas prosim, spoštovani minister, da zdaj pozorno poslušate, kaj bom prebral. Prebral vam bom sporočilo državljanke, ki živi na Viču. Ni izmišljeno, je pravo, resnično sporočilo. Življenje na Viču za slovenske družine je nehumano, najstnice in najstniki imajo v žepih solzivce in po 17. uri, ko pade mrak, več ne hodijo ven, saj skupine mladih azilantov se sprehajajo po naselju, med bloki in po parkiriščih. V trgovini Mercator Bonifacija, Tržaška 121, kradejo na polno, blagajničarke je strah se izpostavljati, vsak večer arabska glasba in skupina mladih azilantov poplesava v kakem kotu stavbe. Vhodi v bloke, večkrat smo klicali policijo, se nič ne zgodi, pravijo, da ne smejo ukrepati. Nikamor več ne hodimo sami. Nadalje. Tudi v centru azil dom na Kotnikovi, otroke OŠ ljudi na učitelji peljejo na telovadbo na Tabor, kjer si naše najstnice, ki so za nas v normalnih športnih oblačilih, ogledujejo skupina mladih, testosterona polnih azilantov. Starši so poslali e-mail na šolo, da ne dovolimo več take vrste telovadbe. Spoštovani minister, zanima me, boste zaščitili te ljudi? Boste zaščitili te otroke, učitelje, prebivalec? Boste zaščitili trgovce, ki delajo v Mercatorju? Boste zaščitili naše prebivalce? Želim jasen odgovor. Da ali ne. Odstranili ste ograjo na meji brez strokovnih odločitev in migrantom tihotapcem dali napačno sporočilo, češ da so dobrodošli. In namesto, da bi se naša država naša Vlada ukvarjala z vsemi tistimi državljani, **38. TRAK: (SC) izseljujejo iz naše države, 10 tisoč in več se jim na leto izseli s trebuhom za kruhom za boljša delovna mesta, za boljše življenje v tujino pa se ta Vlada z njimi enostavno ne ukvarja tako, kot se bi morala. Še več. Dvigujete davke, poslovno okolje dušite s štempljanjem, mladi in izobraženi se pa izseljujejo iz naše države. Povejte mi za koga dela ta Vlada? Za pridne, marljive, delovne, poštene državljane - sem prepričan, sigurno ne. Dela pa za vse tiste, ki spodbujajo ilegalne migracije, tihotapce, ilegalne migrante in nevladnike. Povejte mi, čigava Vlada ste vi? Hvala.

Torej 2023 smo danes, jaz sem prvič sedela v tej hiši, v tej dvorani 2014, ko sem poslušala o koncu civilizacije zaradi migrantov. Takrat prvič. In od takrat dalje vsako leto vsaj 15-krat, 20-krat in danes še kar. "Konec bo civilizacije

odobrenih vlog za azil v letošnjem letu. Jaz v resnici podpišem celotno razpravo kolega Baković in ji je težko kaj dodati, ker je povedal ravno tisto, kar smo včeraj več ur na pristojnem parlamentarnem odboru koalicijski poslanci razpravljali. Torej, nihče ne trdi, da ni težav, nihče ne trdi, da se ni potrebno tej temi posvečati, nihče ne trdi, da mora policija delati še bolj intenzivno, še bolj pozorno kot to počne pa počne že zdaj dobro. Nihče ne trdi, da ni treba spremljati integracijske politike, sprejeti strategije, izvajati strategijo, delati s temi ljudmi, nihče ne trdi tega. Ampak nihče od nas pa tudi ne napihuje zgodb z namenom strašenja ljudi, kot to počnete vi. In točno to počnete. Z nekim zbiranjem podpisov po terenu - vsi vemo, da so jih zbirali vaši člani -, potem z navajanjem števila teh podpisov, koliko, kako, kdaj, zakaj. Slišali smo od kolegice Bogovič iz prve roke kaj je dejansko na terenu. To vaše navajanje, da vi želite samo pomagati, lepo vas prosim. Niti en stavek, niti ena beseda, niti ena vejica iz tega vašega predloga nista namenjeni pomoči Vladi. Niti ena, pač pa je namen samo strašiti, napihovati, zavajati in prikrivati vaše rabote. Tisto, kar je bilo ugotovljeno na preiskovalni komisiji, načine kako se financira vaša stranka, načine kako s tujci in njihovim denarjem sodeluje vaša stranka, kako vaša stranka minira delovanje STA, kako prodaja televizije in ureja kupce zanje, kako komunicira z dotično osebo, ki nosi na prsih sliko Martina Krpana itd. - to je namen takšnih sej. Torej ta konec civilizacije bomo, verjamem, danes še slišali. Težko je pa odgovarjati na vse te trditve, zato ker jih predlagatelj sam v istem stavku tudi zanika. Najprej reče, smo danes poslušali: "Slovenija ni varna država." 95 % tujcev, ki prispejo sem izkorišča azilni sistem in ga zlorablja, ker gredo naprej. Kaj zdaj, so tu in so nevarni za nas ali gredo naprej? Kaj od tega? Ker namreč, to poveste v istem stavku in potem nadaljujete še, da se moramo ukvarjati z remigracijo. Ja kako, če so šli naprej, ker ste sami rekli, da so šli. Koga bomo potem vračali? Mislim, to so res nelogične trditve, ki so same sebi namen in namen tega, da se kurijo minute in da se lahko reče, joj, kako dolgo smo danes razpravljali o teh temah. Potem, zatrjujete, da se je zaradi prišlekov povečal kriminal. Včeraj na odboru, ko smo imeli več časa, smo zelo natančno prebrali številke, predebatirali, povedal je minister, povedala je policija, kako je s tem. Včeraj na odboru, tudi sama sem prebrala številke, da jih ne bom danes še enkrat, ne se čuditi, pojdite pogledati magnetogram, mi smo ga danes še enkrat prebrali, ker smo seveda ugotovili, da tisto kar smo včeraj zatrjevali, dejansko drži. In, da trditve, ki ste jih izrekli, ste jih izrekli, kljub temu, da ste jih potem zanikali. Preberite si tudi vi. Torej, potem smo danes slišali, da v SDS delate vse za varnost ljudi. Kaj pa? Kaj pa vi delate za varnost ljudi, na primer? Jaz bi res rada to slišala, razen, da tukaj zdaj strašite, enkrat na dva meseca konstantno in govorite o teroristih, pa govorite o tem, kje vse po svetu se streljajo, pa kje nabavljajo nezakonito orožje, takrat, ko ne pozivate, da se ljudje zakonito oborožujejo, ko imate čas. Kaj recimo vi delate za varnost ljudi? Bi bilo res dobro slišati. potem smo slišali še neke trditve o turizmu, ki jih je izrekel kolega Grims, ki zdaj vsi vemo, se zelo dobro spozna na turizem in je trdil, da Evropska unija plačuje migrantom dopuste. A res? Na kakšen način, kako, s katerim denarjem, koliko? To bi res rada videla in slišala, ker se zelo čudim, če smo tako nevarna država, da na Bookingu, ko pogledam vaš oglas, ne vidim, da bi to napisali. Ne hodite v Slovenijo, ne hodite na Bled, ker smo nevarna država, pa nisem tega videla. Jaz bi na vašem mestu to dodala. Pa ker seveda moram zelo racionalno ravnati s časom, ker so na vrsti še kolegi. Za konec, jaz mislim, da en stavek, ki ga je 2018 izrekel kolega Grims, v resnici zelo natančno opiše vsako tako sejo, ki jo imamo, vsako poslansko vprašanje, vsako izjavo za javnost, vsako trditev, v resnici pove, kaj je namen, ne tisto, kar kolega ves čas trdi, da se sklicuje na pravno državo, kako se je treba tega držati, kako mora to funkcionirati, niti slučajno. Namen je samo eden in ta je, to, kar pravi kolega Grims, da ima migrant zgolj tri pravice in tu citiram, "Da je aretiran, da je procesiran, in da je izgnan", in nobene druge posebne pravice nima in je ne sme imeti.

hvala lepa za besedo. Zdaj, poslanka, ki je ravnokar razpravljala, mislim, da je bila peta ali šesta, ki je močno zašla iz svoje teme in se je ukvarjala z debato, ki je bila na prejšnji seji, s poročilom preiskovalne komisije. V tistem poročilu ni nič o financiranju Slovenske demokratske stranke, niti enega nakazila, niti ene sporne zadeve, ki bi bila vezana na Slovensko demokratsko stranko, se pa tisto poročilo veliko ukvarja z mediji, predvsem z enim medijem, ki je kritičen do aktualnega režima in zaradi tega je tarča. Če pa že govorimo o takšnih medijih, potem se je treba spomniti, da je TRAK: (VP) 16.15** (nadaljevanje) nekem portalu, ki se imenuje Necenzurirano, šefica tega portala je generalna sekretarka te stranke in ta portal je bil financiran s strani podjetja, ki je v lasti kitajske komunistične partije. In je bil financiran, in to močno, s strani državnega podjetja, ki ga je vodil aktualni predsednik Vlade. In še zdaj ne zna pojasniti, zakaj je bilo nakazanih tistih 100 evrov na portal Necenzurirano. Tako da o medijih lahko razpravljamo in imamo veliko za povedati, ni pa to tema te seje. Tema te seje je nekaj, kar je osrednja politična tema danes v Evropi in bo osrednja politična tema najmanj do volitev v Evropski parlament junija naslednje leto, to je vprašanje ilegalnih migracij. Zdaj to vprašanje ali pa bolje rečeno eden od zelo pomembnih razlogov za to, da se s tem toliko ukvarjamo in da je problem tako velik, je pač dogajanje leta 2015, ko je bila vojna v Siriji

Takrat je v bistvu razpadel do takrat relativno dobro delujoč schengenski režim varovanja schengenskih meja, razpadel je pa z izjavo takratne nemške kanclerke, ki je dejala, da v teh razmerah se pa ene odločbe akta o migracijah pač ne bo upoštevalo. To je bil tisti člen sporazuma o Schengenu, v katerem je pisalo, da se lahko zaprosi za azil samo v prvi varni državi. Tega pač v teh razmerah ne moremo upoštevati, je rekla nemška kanclerka in milijoni ljudi so to razumeli kot povabilo. Takratni predsednik Evropskega sveta mi je dejal, da je bil nekaj mesecev po tistem v enem od begunskih taborišč v Jordaniji in edina beseda, ki jo je tam slišal, je bila Germany, Germany. Vsi so hoteli v Nemčijo, kjer so pač to izjavo razumeli kot povabilo. In takrat je schengenski režim zaradi neke zelo neodgovorne izjave razpadel. Seveda bi bili problemi vseeno, ampak ne tako veliki. Mi smo pred nekaj tedni slišali neko podobno izjavo predsednika vlade neke države, ki je sicer manjša, zato posledice niso tako velike za celo Evropo, za Slovenijo pa so. skupnosti v Španiji, evropske politične skupnosti v Španiji dejal, in to je bilo objavljano na veliko: edina rešitev za ilegalne migracije je, da jih naredimo legalne. Dejal je, edina rešitev za ilegalne migracije je, da jih naredimo legalne. Zdaj, kako nekdo, ki si želi blagodeti socialnih sistemov znotraj Evropske unije, razume to izjavo? Pa je super, saj to je Slovenija država, kjer se trudijo narediti ilegalne migracije enake legalnim, torej pojdimo tja, saj nas v bistvu vabijo, ne? In del tega, kar se zdaj dogaja ali kar se je kasneje dogajalo, je posledica te neodgovorne izjave

Bosni v nekem azilnem taborišču razgleduje, kam bo šel naprej, pač razume izjavo vlade neke države, čez katero vodi pot v zahodno Evropo, da bo odstranila ograjo, kot to: zdaj pač je ena ovira na tej poti manj. In se verjetno prej odloči za pot. Torej te stvari v nasprotju s tem, kar smo prej večkrat slišali, poslabšujejo varnostno situacijo v državi.

teh, ki niso bili registrirani, da smo za to bolj varni ali pa da smo enako varni. Ja, nismo. Mi smo tudi padli na mednarodnih lestvicah varnosti. Nismo še tako drastično dol, ampak se je stanje poslabšalo. Pa nekoliko tako, zanimivo je poslušati zatrjevanja,

kako so ljudje doma, v Genu doma, ker ne morejo delati, ker je bil kibernetski napad in tako naprej. Tudi kibernetska varnost je del varnosti. In tukaj nismo zelo varni, glede na to, kar se dogaja. Tako da pri teh izjavah bodimo malo realni. Problem ilegalnih migracij bo toliko večji, kolikor se bo potiskalo pesek v oči. Ni rešitve, če ni jasne delitve med tem kaj je legalno in kaj je ilegalno in če ni jasne delitve med tem kdo je migrant in kdo je begunec. Veliki napori tudi s strani nekaterih, ki so doslej nastopali, so bili vloženi v to, da se ta meja zabriše. Tranzicijska levica je v Sloveniji celo skovala nov pojem, s katerim se ta meja zabrisuje. Ne govori se več o migrantih, ilegalnih migrantih ali beguncih, govori se o prebežnikih. Kdo je zdaj prebežnik? to migrant, je to begunec, ne ve se. Se pravi, uvedeno je bilo neko novo poimenovanje za to, da se zamegli ta razlika brez tega, da je razlika jasna in da so tudi pravne konsekvence jasne, pa rešitev za rešitve za ta problem ni. Zdaj, strateška slika v Sredozemlju je pač takšna, da je Evropa relativno bogata, staro prebivalstvo, velike probleme glede politične enotnosti, kar se tiče vprašanja ilegalnih migracij. Zdaj, čez Sredozemsko morje, ki ni ocean, pa je afriška celina, kjer je situacija obratna. Je to celina, ki je revna, ne bi zdaj o vzrokih zakaj in je mlada, ker je povprečna starost prebivalstva več kot še enkrat nižja kot v Evropi in ker je zaradi v veliki meri tudi nespametnega ravnanja Zahoda tam vrsta tako imenovanih razsutih držav, še posebej v Podsaharski Afriki, v kateri živi skoraj 400 milijonov ljudi, ki si želi v Evropo. Evropa ne dela praktično nič, da bi tam situacijo stabilizirala. Razvojna pomoč ne deluje, če ni prej zagotovljena varnost. Evropa nima hard power, se pravi realne realne sile, vojske, če hočete, ki bi tam vzpostavila neka varnostna območja, da bi lahko prišla humanitarna in razvojna pomoč. In ves denar, ki gre tja, ne ves, ampak v veliki meri ta denar konča v rokah teh raznih klanov, vojskovodij, plemen in frakcij, ki so se bogato oborožile po razpadu Libije, ki je bila sesuta, ni bila pa postavljena tam nova delujoča oblast. In v bistvu smo zdaj v situaciji, ko je pritisk praktično enakega števila ljudi, kot ga ima Evropa, ne samo trenutno velik, ampak se bo enostavno povečeval, ker se nič ne naredi s strani tistih, ki imajo polna usta solidarnosti, humanizma, pomoči in tako naprej, da bi se zadeve stabilizirali. V Evropi pa za 400 milijonov novih ljudi enostavno ni prostora. Poleg tega zgodovina dokazuje, da migracije so pač vedno bile. So pa različne, migracije iz podobnih civilizacijskih okolij, lahko neko skupnost bogatijo, prihaja do integracije. Migracije do nekega števila ljudi

velikanske probleme z migracijami. In enotno ime za ta problem so geta. So geta v velikih evropskih mestih, kamor še policija ne gre brez oklepnikov. So eksplozije bomb po Švedski dve na dan v centrih in je porast, drastičen porast, kriminala v vseh vrst. Včeraj je bil objavljen podatek za Nemčijo, da je pri nekaterih težkih kriminalnih deliktih 70-krat večja možnost, da bo storilec nekdo, ki je prišel v Nemčijo v zadnjih desetih letih v obliki teh migrantskih valov kot pa domačin ali pa tudi integriran tujec iz prejšnjih obdobij, Nemška statistika je, mislim da bolj realna in manj skrivajo kot pa slovenska policija, ko gre za strukturo storilcev težkih kaznivih dejanj, še posebej zoper posilstva recimo, kjer je dolgo časa trajalo preden je policija sploh prišla z nekaterimi podatki, pa še tisto je, potem zavijala v napačne odstotke. Torej, to kar se v Sloveniji počne je bežanje stran od rešitev ne pa reševanje problema in je v nasprotju s trendom, ki je danes, hvala bogu v veliki meri zajel tudi večino drugih naših evropskih partneric. Zdaj prej, ko se je predstavljalo stališče poslanskih skupin, je predstavnik ene od poslanskih skupin dejal, da s tem, ko mi dajemo to temo na dnevni red, nizkotno izkoriščamo nesrečo ljudi za nabiranje političnih točk. Zdaj, če uporabim isto govorico, moram reči, da evropska levica in slovenska je tukaj še posebej bom rekel radikalna - izkorišča nesrečo teh ljudi za lastne politične cilje. Imate v programih nekaterih levih strank v Evropi zapisano, da so naklonjene čim večjemu čim večjemu pritoku tujcev in migracijam v njihove države, zaradi tega, ker so to njihovi pretežni volivci, ki nimajo korenine doma in jih je lažje pridobiti za socialistične ideje. Nekaj dni nazaj je na Švedskem izbruhnil škandal, ko je bil odkrit dokument švedskih socialistov, v katerem je pisalo, da dosedanji način integracije ni bil uspešen in da je treba zagotoviti prisilno mešanje priseljencev in domačega prebivalstva. Ni čudno, da je ta stranka močno pogrnila na zadnjih volitvah. Zdaj, ko govorimo o sliki in o tem kaj nas čaka. Ne vem, če se pristojni z ministrom na čelu zavedajo, kaj pomeni ta dogovor, ki ga je Italija sklenila z Albanijo? Italija je z Albanijo sklenila dogovor, da bodo v Albaniji ustanovljeni centri, kjer se bo pač odločalo zunaj italijanske države kdo od prosilcev za azil bo dobil azil odobreni in kdo ne. Se pravi, iz Lampeduse jih bodo vozili v Albanijo, ladje bodo tam pristajale in tam bodo pač Afričani čakali na izpeljavo postopka za pridobitev azila. Kaj mislite, kam bodo šli tisti, ki ne bodo dobili azila? Prvo vprašanje je: kaj mislite, zakaj Italija to dela? Zaradi tega, ker pač bo praviloma zavračala večino in s tistimi ne bo imelo več problemov. Ne bodo na ozemlju italijanske države, bodo tam nekje v Albaniji. Zdaj Albanija, kakor vemo, tudi ne bo ravno potem sprejela sto tisoč teh, ki bodo tam ostajali. Kaj mislite, kam bodo šli? Šli bodo po balkanski poti.

Tako, da Vlada mora nujno spremeniti pristop, govorico, pa tudi ukrepe. To kar je bilo zdaj narejeno s to kontrolo na meji, je, oprostite, norčevanje iz tistih, ki spoštujejo zakone in norčevanje iz legalnih migracij, še vseh dnevnih. Italija vzpostavila kontrolo na meji, in da bo slovenska Vlada nekaj naredila, so pametni ljudje v tej Vladi rekli, zdaj bomo še mi vzpostavili kontrolo na južni meji. Pred kratkim sem šel s Hrvaške nazaj v Slovenijo in tam je bila kolona in so gledali osebne dokumente vseh, ki smo tam čakali. In potem jaz vprašam policista, najprej je rekel, moram vsem pogledati, ker je tako vodilo. Sem rekel, kaj pa recimo, če tukaj pride nekdo, pa nima dokumentov pa reče, jaz bi pa rad azil v Sloveniji, ja je rekel, potem ga pa peljemo v Ljubljano. Ja, super. Mislim, čemu služi ta kontrola na meji? Zafrkavate tiste, ki imajo dokumente. Zdaj, če nekdo skuša ilegalno prestopiti mejo, reče azil in vi ga peljete na Vič. Tam so pa kolone, ljudje izgubljajo čas, država izgublja denar, ker se plačuje dodatno delo policistov in policisti sami pravijo, da se jim zdi to blesova, po domače rečeno. Nič ni od tega. Vsake toliko časa se zavrne kakšnega Filipinca, ki dela na Hrvaškem pa verjetno , mogoče nima Schengenske vize. To je ves uspeh te kontrole na meji, tako da nehajte s tem, saj ljudje niso neumni. Kar se tiče zdaj političnih implikacij, jaz ne vem, če se vladna koalicija zaveda, saj veliko denarja dajete raznim agencijam za raziskave, da večina ljudi v Sloveniji gleda na ta problem realno. Zdaj, Slovenci smo solidarni do tistih, ki bežijo pred vojno, pa si rešujejo življenja, itn. Ko smo bili bistveno bolj revni, smo tukaj skrbeli za 70 tisoč bosanskih beguncev. To je bilo takrat v mojem resorju, veliki problemi z nastanitvijo, z vsemi, jaz se ne spomnim, v tistih dveh, treh letih niti enega primera nekega težkega kaznivega dejanja, ki bi ga ti begunci naredili, ker so bili to res begunci, ki so bežali pred vojno, v glavnem ženske, otroci in starejši ljudje. Struktura teh ilegalnih migrantov, ki jih vi vozite v Ljubljano pa v Postojno pa v Logatec, je pa ravno obratno, to so vsi za boj sposobni moški, ki bi morali biti doma in se doma truditi skrbeti za svoje družine ali pa za bodoče družine, bom rekel, izboljševati svoje okolje za to, da bi vsi tam bolj živeli, ne pa da, da bežiš na bolje sam v času največjih življenjskih moči, svoje pa puščaš tam v bedi in se potem tukaj, bom rekel, delaš reveže in se vsem smiliš. Torej, večina slovenske javnosti zna ločiti med tem kdo je begunec, kdo zasluži

mislim, da je nekaj dni nazaj je bil objavljen podatek v javnomnenjski raziskavi, kjer 90 % vprašanih smatra aktualni odnos slovenske Vlade do tega vprašanja za napačen. napačno smer korakate. Danes ste naredili še nekaj dobrih korakov v teh razpravah, ljudje to poslušajo in si ustvarijo svoje mnenje, in ne se bolj čuditi,

vse ljudi pripeljati žejne čez vodo. Kot sem rekel že prej, se spreminja tudi situacija v Evropi. Zdaj, tukaj imam »print« s spletne strani Evropske komisije, v začetku tega tedna Bruselj, 28. novembra, je evropska komisija ravnokar poslala v zakonodajno proceduro usklajevanja z Evropskim parlamentom in Svetom direktivo za bistveno poostritev režima napram ilegalnim migracijam in trgovini z ljudmi. Kaj mislite, v katero smer pa gredo poteze naše predsednice, ki bo to, -hvala bogu, hvala, da ste za to glasovali, - morala pojasniti sicer te korake, ko je od štirih pomilostitev pomilostila tri, ki so se ukvarjali s »švercanjem« ljudi, s trgovino z belim blagom, tako rekoč. Evropska komisija predlaga tukaj bistveno poostritev kazni za take zapore do 15 let, vrsto novih pristojnosti Europola, skratka končno se skuša Evropa premikati v neko pravo smer. Zdaj, če že ne verjamete temu, kar govorimo mi, preberite si ta zadnji predlog direktive, pa se mogoče malo streznite. Besedo ima poslanka Sandra Gazinkovski. Aha, poslanec Predrag Baković, izvolite, replika.